Отже, прошу взяти участь в реєстрації, прошу зареєструватись. Будь ласка.

Зареєстровано 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження в нашого колеги – Оксани Василівни Юринець. Привітаємо, пані Оксано, з днем народження! Успіхів вам! Хочу нагадати, що у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. Також хочу нагадати, що ми маємо завершити розгляд проекту Закону 5442, розгляд якого ми не завершили, йдучи по правках попереднього пленарного тижня. І сьогодні в порядку денному є блок питань соціального захисту військовослужбовців. Це сім питань, які, на моє переконання, зможуть об'єднати зал і які ми зможемо пройти, питання фінансової політики і питання транспорту. Але найважливіше на початку нашої роботи ми маємо затвердити порядок денний сесії і також включити в порядок денний сесії питання, проект закону про Вищий антикорупційний суд і дати доручення комітетові для його невідкладного розгляду. Тому я прошу у всіх дисципліни і злагодженої роботи. А зараз прошу представників фракцій і груп приготуватись до запису. Будь ласка, колеги, усі фракції і групи я прошу приготуватись до запису. І прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Будь ласка.

Не всі фракції встигли провести запис. Давайте ще раз. Прошу скасувати і ще раз проводиться запис на виступи від фракцій і груп. Будь ласка.

Дякую. Колеги, я не розумію, чи не всі мають бажання взяти участь в обговоренні?

Добре, колеги. Знову не всі. Так, я бачу. Колеги, давайте ще раз, будь ласка, займіть місця, ще раз проведемо запис. Отже, колеги, я прошу приготуватись до запису і взяти участь у записі. Прошу провести запис на виступи від груп і фракцій. Будь ласка.

переходимо до виступів. І першому надаю слово голові фракції "Народного фронту" МаксимуБурбаку. Будь ласка. Шановний головуючий! Шановні колеги! Минулого тижня фракція "Народного фронту" зареєструвала постанову щодо недопущення проведення виборів російського Президента в Криму. Сьогодні ми знову закликаємо парламент підтримати звернення до міжнародного співтовариства з метою засудити та не допустити вибори російського Президента в українському Криму. Це незаконні вибори, які грубо порушують права мешканців півострова, і їх результат буде нелегітимний. Ми повинні донести це до міжнародної спільноти і добиватися відповідної реакції. Пане Голово, прошу дати відповідне доручення для того, щоб сьогодні розглянули цю постанову в комітеті і ми вже сьогодні проголосували, і показали всьому світу наше ставлення до нелегітимних виборів у Криму. Фракція "Народного фронту" наполягає на якісному Законі про Вищий антикорупційний суд. Ми пропонуємо до другого читання внести до нього правки згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Перше. Включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів. ВККС України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак, вона не зможе ігнорувати недовіру, висловлену громадською радою. Друге. Юрисдикція Антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП. Третє. Відкинути надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді. П'ять років стажу для суддів не потрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє суддям. Судові та апеляційні рішення також ухвалювати зможе кожен суддя, який пройшов процедуру відбору. Четверте. Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й постійно дієздатним. Мусимо забезпечити всі законодавчі, необхідні для повноцінного старту діяльності суду ініціативи, щойно законопроект буде ухвалений. Тому сьогодні голосуємо за внесення в порядок денний. Доручення комітету – розглянути і за перше читання. І починаємо створювати антикорупційний суд. Щодо роботи НАЗК. Врешті-решт це агентство повинно запрацювати в повну силу. Це стосується і перевірки декларацій в автоматичному режимі. Парламент також повинен якнайшвидше втілити рекомендації Венеційської комісії щодо електронного декларування. Ми повинні зробити все, щоб новостворені органи по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади, які були створені Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, запрацювали ефективно. Тому фракція дала доручення, і я відкликав свій підпис під законом щодо парламентського контролю за цими органами. "Народний фронт" виступає за зняття законодавчої вимоги про обов'язкове декларування доходів громадськими активістами та особами, які отримують іноземні кошти за програмами допомоги, а також іноземними членами наглядових рад. "Народний фронт" наполягає на швидкому та комплексному впровадженні норм Закону продеокупацію. Закон вимагає розпочати підготовку консолідованих претензій до Росії щодо збитків від війни. Росія країна агресор повинна понести матеріальну, економічну, політичну та кримінальну відповідальність за ті всі злочини, які вони зараз творять в Криму. Кабінет Міністрів України має створити відповідний міжвідомчий орган. Необхідно ухвалити законопроекти про національну безпеку,

Окрім того, необхідно, врешті-решт, навести лад у кількох важливих органах влади. Йдеться про призначення членів Центральної виборчої комісії, Голови Нацбанку, Уповноваженого з прав людини, Рахункової палати. Дякую. До слова від "Опозиційного блоку" запрошуєтьсяВілкул, будь ласка. Шановний народе України! Дев'ятого лютого 59 депутатів Верховної Ради звернулися до Конституційного Суду з вимогою перевірити на відповідальність Конституції Закон про державні гарантії і медичного обслуговування населення. 12 лютого Конституційний Суд прийняв подання до розгляду. Фактично ми вимагаємо визнати не конституційною всю, так звану,медреформу в цілому, оскільки єдина її мета – це узаконити платну медицину в країні. Результати діяльності за загальний вектор виконуючий обов'язки глави МОЗ Супрун видно вже зараз, в країну повертаються епідемії, про які не було чутно десятки років, катастрофічна нестача вакцин, в лікарнях не вистачає лікарів, медикаментів, матеріально-технічне забезпечення на нулі. На питання до пана прем'єра і пані Супрун, чи усвідомлюють вони свою відповідальність за смерті дітей і дорослих від хвороб, про які до приходу цих, так званих реформаторів, в Україні вже забули, чути лише цинічні відповіді про економію коштів. В цілому вся суть нинішньої влади людина, українець для них лише прикра перешкода на шляху до світлого майбутнього. Щодо самої реформи. Нам пропонують перехід на повністю платну медицину в Україні, де середня зарплата трохи більше 200 доларів, а більшість пенсій біля 70 доларів, люди будуть змушені платити за лікування за європейськими цінами. МОЗ і Кабмін не змогли за минулий рік дати відповідь на просте запитання, що буде входити в гарантований пакет медичної допомоги та скільки люди мають платити? А медицина тим часом продовжує фінансуватися за залишковим принципом, отримуючи лише 30-40 відсотків від потреби. Десятки тисяч українців помирають щороку через те, що не отримали необхідного лікування. Тисячі лікарів щорічно виїжджають працювати за кордон, остаточно зневірившись в тому, що тут вони зможуть прогодувати свої сім'ї. Ось, справжні результати діяльності уряду в цілому і Міністерства охорони здоров'я, зокрема. Тому ми вимагаємо відставки Супрун. Я звертаюсь до Конституційного Суду і його новообраного голови, ви можете роками розглядати питання повноважень Президента і Прем'єра, як завгодно довго сперечатися про відповідальність Конституції, законів і підзаконних актів. Але зволікати з розглядом питання про медреформу, просто злочинно. Нелюдські експерименти МОЗ над людьми потрібно припинити, і крапку в цьому питанні повинен поставити Конституційний Суд. І це буде тестом для цього суду на незалежність, на те, чи служить він державі і людям або обслуговує інтереси можновладців. І на останнє. Припиніть знущатися з військових пенсіонерів, не принижуйте їх жалюгідними подачками, просто виконайте закон і дайте людям чесні пенсії. Дякую. Будь ласка, від Радикальної партії Олег Ляшко, просимо до слова. Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня я разом із своїми колегами по фракції провели зустрічі з виборцями. Тисячі людей, з якими ми спілкувалися: Дніпропетровщина, Запорізька область, Маріуполь, Харків, Тернопільщина, Львівщина, Рівненщина, Волинь, Сумщина – і багато інших областей. Ключове, що сьогодні хвилює людей, – це ціни. Ціни на продукти харчування, на товари широкого вжитку. В результаті недолугого рішення уряду минулого року про скасування державного регулювання на продукти першої необхідності, на товари широкого вжитку інфляція становила більше 14 Складове в цьому – це неправильна політика Національного банку, коли дорогі і недоступні кредити, і неправильна економічна політика. Внаслідок цієї політики влади страждають у першу чергу мільйони пенсіонерів, малоімущих людей, ветеранів, людей з обмеженими можливостями і низькими доходами. Ми вимагаємо від уряду негайно відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, захистити доходи Крім того питання цін, питання тарифів, питання інфляції надзвичайно болюче впливає на доходи українців. І тому ми вимагаємо від уряду закликати сюди Прем'єр-міністра, фінансово-економічний блок уряду зі звітом, що вони роблять для того, щоб зупинити зростання цін, зростання інфляції і захистити навіть ті мізерні доходи українців, які сьогодні отримують люди – зарплати і пенсії. Друга надзвичайно важлива тема – тарифи. Уряд знову лякає людей підвищенням цін на газ в обмін на чергові кредити Міжнародного валютного фонду. Сьогодні і так у бюджеті більше 70 мільярдів гривень – субсидії по комуналці, – обсяги неплатежів по комуналці, тому що в людей немає грошей. Підвищення цін на газ призведе до того, що за газ, за комуналку треба буде більше платити, ніж доходи сім'ї. Ми вимагаємо від влади, від уряду відмовитися від ідеї підвищення цін на газ, більше видобувати власного газу. Коли "Укргазвидобування" 250 відсотків рентабельність!Наркобарони стільки не заробляють на наркоті, як на продажу газу для українських громадян наша влада. Тому рентабельність, оці доходи треба вкладати у збільшення видобутку власного газу, венергомодернізацію, і це дасть можливість знизити тарифи і знизити витрати на житлово-комунальні послуги. І останнє. На цьому тижні заплановано обрання нового Голови Національного банку. Ми наполягаємо, щоб до парламенту прийшлаГонтарева – нинішня голова Нацбанку – і прозвітувала про свою роботу. Ми не відпустимо її просто так! Обікрали людей, знищили десятки банків, мільйони українців залишилися без

про відставку. Дякую. Дякую. Шановні колеги, безумовно, нас як "Партію "Відродження" хвилює сьогодні найголовніше єдине питання, яке люди піднімають по всій країні. Після того, як почули, що уряд знову планує підвищення тарифів, ми з усіх кінців країни почали чути вже не просто звернення, а брутальні, найпоганіші слова на адресу не тільки уряду, на адресу всієї української влади за те, що вона робить з цими тарифами. Вибачте, з 2014 року 10 разів піднялася вартість газу для населення. Якщо в 2014 році вона коштувала 725 гривень за тисячу кубометрів, то на сьогоднішній день – 6 тисяч І після цього уряд нам пропонує ще раз підняти тарифи для населення. Вибачте, але це вже геноцид по відношенню до українського народу. За ради кредитів МВФ можна робити що угодно, думає уряд. Але, вибачте, можна робити що угодно,но не ціною знищення населення України. Ви подивіться, що на сьогоднішній день відбувається. Сьогодні історичнийантирекорд, коли населення заборгувало за комунальні послуги 32 мільярди гривень, 8,8 мільйона родин сьогодні звернулися по субсидію, 9 мільйонів родин не мають коштів оплачувати

"Укргазвидобування" за минулий рік має майже 30 мільярдів гривень прибутку і, як сьогодні було сказано, рентабельність видобутку газу "Укргазвидобуванням" – майже 250 Це говорить про те, що сьогодні державні підприємства нафтогазового комплексу є надзвичайно прибутковими. Сумарно тільки "Нафтогаз України" і "Укргазвидобування" – майже 50 мільярдів гривень чистого прибутку. То яке підвищення тарифів має відбуватися для населення України? Ми дивимося, що відбувається в цілому. Шість з половиною мільйонів населення сьогодні згідно з данимиДержстату відмовляють собі в найнеобхіднішому, по суті живуть тільки заради того, щоб харчуватися і отримують кошти тільки на те, щоби виживати. Майже 600 тисяч українських родин навіть не мають коштів достатніх для харчування. То яке підвищення тарифів має сьогодні відбуватися в країні? Тому ми вимагаємо від уряду зробити реальний аналіз цих всіх речей –: перевірити всі наведені цифри. Газу в Україні власного видобутку для плати комунальних підприємств і для споживання населеннямпредостатньо, більше того, профіцит – 3,7 кубометрів. Тобто нашого газу власного видобутку є предостатньо для того, щоби забезпечити населення України по найдешевших цінах, а не заробляти по 250 відсотків на тисячу кубометрів. Тому, вибачте… 30 секунд, будь ласка, дайте завершити. БОНДАР В.В. Тому ми вимагаємо від уряду ретельний звіт про фінансовий стан "Нафтогазу", "Укргазвидобування", про тарифи для населення, про надані субсидії. Чому заборгованість сьогодні держави 26 мільярдів перед комунальними підприємствами по субсидіях? Чому така заборгованість у населення? І який вони бачать вихід із ситуації? Майже 79 мільярдів спрямовуються сьогодні на субсидії заміть того, щоби вкласти кошти в енергозбереження… Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Просимо. Шановні колеги! Добрий день! Я до вас звертаюся і прошу уваги. Я думаю, що ні для кого в цьому залі не секрет, що Україна економічно сьогодні знаходиться на одному з останніх місць в світі. За даними Bloomberg ми входимо в десятку найнещасніших економік світу, сягає, по суті, найнижчого серед всіх країн світу. Але на фоні цього Україна ще продовжує володіти ресурсами, які можуть дати достатньо сильний поштовх для відновлення економіки, для становлення, ресурси, якими володіє народ України, а не продажні політики. І саме тому я хочу звернути вашу увагу, що в 2007 році в цьому парламенті, де державних діячів було значно більше, ніж сьогодні прийняли закон, в тому числі за моїм авторством, який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою України, лізинги, передачі в оренду, в концесію, приватизацію, корпоратизацію – все на світі було заборонено. Тому що ця власність, вона носить як політичний характер, так і безцінний економічний скарб для України. можу сказати вам, що в країні, де державний борг дорівнює вже майже ВВП, газотранспортна система, щоб її сьогодні побудувати з нуля, треба вкласти 300 мільярдів євро, запам'ятайте цю цифру. Але абсолютним шахрайством були прийняті зміни до закону, які я щойно сказала. І зараз панКоболєв розпочав процес, по суті, передачі в управління газотранспортної системи без будь-яких грошей. 49 відсотків передається, і крім того, вони розглядають передачу не лише в концесію, а практично у власність іноземні компанії. Скажіть, будь ласка, хто хто пануКоболєву дав право розпоряджатися майном народу, хто дав право за закритими дверима сьогодні позбавляти Україну найціннішого активу, який у нас є? Чому парламент нічого не знає, чому уряд за плечима парламенту щось робить? Саме тому я звертаюся зараз до всіх без виключення депутатів в цьому залі. Дорогі друзі, якщо залишилася хоч крапля совісті у політиків, які сьогодні отримали від народу владу, треба негайно проголосувати в залі законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою. 300 мільярдів євро… 30 секунд дайте, будь ласка, завершити, 30 секунд. ТИМОШЕНКО Ю.В. Запам'ятайте цю цифру! А реально сьогодні ВВП країни складає приблизно до 100 мільярдів євро. Скажіть, будь ласка, хто хто має право це робити? Партія "Батьківщина" негайно, в екстреному порядку готує законопроект. І я звертаюсь до всіх фракцій це негайно зупинити. Інакше покоління точно цій Раді це не пробачить. Наступний виступ – лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Цей тиждень ми розпочинаємо з надважливого блоку питань, який стосується посилення соціального захисту військовослужбовців та ветеранів АТО, а також законопроектів, покликаних посилити обороноздатність України. Одним із пріоритетних ми вважаємо президентський проект Закону про національну безпеку України, який буде внесений до парламенту найближчим часом. Це вкрай необхідний документ для продовження реформування всього сектору безпеки та оборони держави. Він, зокрема, значно підвищить ефективність протистояння російській агресії. Тому, на нашу думку, усі демократичні сили парламенту повинні сконсолідуватися для розгляду і ухвалення цього законопроекту. Наша фракція впевнена, що парламент об'єднається при ухваленні блоку законопроектів щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх родин. Наступне. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" переконана, що вже сьогодні необхідно ухвалити постанову щодо створення Міністерства України у справах ветеранів. Наразі відповідальність за соціальний захист та підтримку українських військових та ветеранів розпорошена між різними державними органами. Створення міністерства допоможе ефективніше втілювати державну політику захисту українських ветеранів, які заслуговують на гідне забезпечення за свій вклад у збереження України. Тепер щодо необхідності вирішення кадрових питань. Вчора на засіданні нашої фракції відбулася зустріч із кандидатом на посаду Голови Національного банку України паном Яковом Смолієм. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримала його призначення. Нагадаю, що профільний комітет також схвалив подання Президента України щодо призначення пана Смолія на цю посаду. Також маємо прискорити голосування в парламенті з призначення незалежного аудитора НАБУ та оновлення складу Центральної виборчої комісії. Наступне. Ми звертаємося до колег з проханням якнайшвидше надати можливість профільному комітету почати роботу над проектами законів про створення антикорупційного суду. Також нагадуємо, що розпочався період заповнення електронних декларацій. Тому закликаємо не затягувати процес розгляду законопроектів щодо скасування подання електронних декларацій членами антикорупційних громадських організацій. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" закликає усіх об'єднатися довкола прийняття у першому читанні законопроекту 7466 щодо ефективного управління майновими правами у сфері авторського права.

фракція Партії "Блоку Петра Порошенка" розраховує, що парламент цього тижня посилить своїм рішенням наш дипломатичний фронт. Мова іде про остаточне ухвалення законопроекту щодо реформування дипломатичної служби. Наразі вітчизняні дипломати створили потужний фронт захисту держави на міжнародній арені. Однак для більш ефективної їхньої роботи необхідно завершити перехід до найкращих зразків вітчизняного та світового досвіду. Дякую. Дякуємо, шановний пане Артуре. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв. Просимо, пане Єгоре. Поки в парламенті не було голосувань, в Україні знову відбулися зіткнення між людьми. Зіткнення відбулися під судом, який відпустив звинуваченого у корупції мера Одеси. Суд досі не прийняв рішення навіть про відсторонення його з посади, не говорячи про арешт, як просив антикорупційний прокурор разом з Антикорупційним бюро. У результаті зіткнень постраждали люди, був поранений працівник поліції, колишній "беркутівець", який під час Євромайдану був у страшній "чорній роті", що розстрілювала людей. Потім він зміг влаштуватися у нову поліцію і постраждав під час цих зіткнень під судом. У відповідь були заарештовані люди, усі учасники бойових дій, люди, які повернулися з війни за незалежність і стали боротися за наведення порядку, за встановлення того, за що вони боролися на фронті. Яка тенденція, яке майбутнє, чим далі це в країні закінчиться, якщо ми не дамо відповідь на ці виклики? Парламент був і залишається єдиним місцем, де є люди, що здатні ці виклики дати. Антикорупційний суд. Рішення, про необхідність якого розуміє вже весь світ не тільки громадяни України. Дуже простий і дуже важливий крок, який дасть надію тим людям, які виходять під парламент, тим людям, які збирають валізи, щоб емігрувати з країни, тим людям, які тут залишаються, а у великому розпачі і без великих надій. Ми пропонуємо вже цього тижня почати голосування за цей законопроект. Немає в залі людини, яка не розуміє наскільки це важливо. Демонстранти, які стоять під Радою попередили мене, що з четверга вони будуть персонально зупиняти кожного депутата, який не віддає свій голос за це рішення і запитувати його чому. Я повторюся, парламент є місцем, яке завжди знаходило відповідь на найважливіші виклики України. І наш обов'язок, наша можливість, наш шанс зробити це. Рішення про утворення антикорупційного суду має бути нами ухвалено. Шановний пане Голово! Дорогі колеги! Розпочинається новий пленарний тиждень роботи парламенту, але проблеми залишаються старі. Ми приймаємо реформи, говоримо про модернізацію життя в різних сферах, в результаті варимося в своєму котлі. А країна живе своїм життям, точніше, шукає шляхи як вижити. Що хвилює сьогодні людей у містах, на селі? Можемо їм скільки завгодно розповідати про антикорупційний суд, про іншу боротьбу з вітряками, але, зрозумійте, українці сьогодні прагнуть закінчення війни, збереження землі, стабільності в економіці та впевненості в завтрашньому дні. Натомість політичний порядок денний нам спускає МВФ та інші наші зовнішні партнери. І поки ми будемо гратися в піддавки з тим же МВФ, це добром для країни не закінчиться. Держава потребує національної комплексної програми боротьби з бідністю. Не корупція основний ворог держави, а низький рівень достатку громадян. Не від хорошого життя у людей панічний страх щодо підвищення цін та коливань на валютному ринку. А влада більше півроку не може призначити то голову Національного банку, то міністра охорони здоров'я. Шановні колеги, на цьому пленарному тижні ми маємо нарешті поставити крапку в цих питаннях. Не менш важливо, в останній місяць аграрний сектор знову в зоні турбулентності. Тепер лакмусовим папірцем для влади стала ситуація довкола змін Податкового кодексу, які були прийняті при прийнятті Державного бюджету на 2018 рік. Бо саме туди були зашиті поправки, які стосуються відміни відшкодування ПДВ при експорті соняшника, ріпаку та сої. Фермери вийшли на пікетування органів влади і змушені були перекрити автомагістралі, щоб добитися скасування драконівського рішення, яке серйозно вплине на їхній економічний стан. За підтримки аграрних асоціацій та органів місцевого самоврядування нами депутатами був розроблений законопроект № 7403-2, який повністю повертає колишній режим адміністрування ПДВ при експорті олійних культур. На розгляді та прийнятті даного рішення ми наполягаємо невідкладно. Загалом фермери миролюбні люди, вони не відрізняються войовничими настроями, їм ніколи - ніколи мітингувати, бо як не посівна, то жнива. Але коли намагаються "затиснути пальці в двері", ніхто мовчати не буде. "Борітеся – поборете", - сказав класик. Так от, наші люди мають реально відчути зміни на краще, для цього ми здатні консолідуватися навколо спільної справи, цього варто лише захотіти. Дякую за увагу. Дякую вам. Отже, колеги, завершились виступи від фракцій і груп, і ми переходимо до порядку денного. Я нагадаю, попередній раз ми не завершили розгляд проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави. Ми зупинилися на 49 правці, останню правку доповідав МустафаНайєм, і 50 правка – Семенуха. Але перед тим голова комітету перед тим голова комітету нагадає про даний законопроект, про його розгляд. І хочу наголосити, правок не багато залишилося, тому я прошу всіх заходити в зал, голосування відбудеться буквально за 5 хвилин. І зараз голова Комітету з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович, 2 хвилини. Будь ласка, пане Андрій. 10:37:16 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую. Шановний Голово, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується продовжити розгляд порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання, до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (5442). Ми почали розгляд цього проекту в другому читанні 8 лютого цього року, прийняли рішення майже по всім поправкам та завершили на розгляді поправки номер 50, залишилося прийняти лише 20 поправок, з них лише дві правки комітетом пропонується на відхилення, всі решта враховані, тому пропоную продовжити розгляд. Нагадаю, що комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні в цілому як закон, оскільки цей проект значно посилює Державну прикордонну службу в питаннях протидії адміністративним правопорушенням, які вчиняються як на державному кордоні Україні так і в межах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях. Шановний Голово, після розгляду поправок, я під стенограму озвучу низку правок, які були озвучені 8 лютого народними депутатами України Паламарчуком,Шкрум та Євтушок, а також у зв'язку з набранням чинності 24 лютого цього року Закону України про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Дякую за увагу. Дякую вам, пане голово комітету. Переходимо до розгляду правок. Нагадую, правок не багато і прошу голів фракцій запрошувати депутатів в зал. 50 правка, народний депутат ТетянаОстрікова, будь ласка. Шановний пане Голово! Я хотіла говорити по 69 правці, народного депутатаСеменухи. Хочу зазначити, що цей законопроект напряму стосується проблематики забезпечення прикордонної безпеки держави і ним деталізується повноваження Державної прикордонної служби. І що ми бачимо минулого тижня? Припинення фінансування Європейським Союзом модернізації західного кордону України. Це є результат, я вважаю, злочинної бездіяльності і безгосподарності і Державної фіскальної служби, і прикордонної служби. Тому що реакція прикордонної служби була така, ми бачили, ми знали, але ми нічого не робили. Тому, якщо ми зараз говоримо про забезпечення прикордонної безпеки держави, ми повинні зробити український кордон справді європейським. І повноваження у Державної прикордонної служби повинні бути такі, щоб цей кордон контролювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, пан Андрій. контролювати порядок виконання виключно тих постанов, які розглядає Державна прикордонна служба України. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, депутатОстрікова? Не наполягає. Отже, продовжуємо розгляд правок. Я буду зачитувати правки, які відхилені, а ви відповідно вже наголошуйте шляхом підняття руки. Отже, 61-а. Не наполягає. 64-а. Не наполягає. 69-а. Не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили розгляд правок. Зараз я надаю 2 хвилини для заключного слова голові комітету. І я переконливо прошу, і секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що через 2 хвилини ми переходимо до голосування. І прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. І, будь ласка, 2 хвилини Андрій Кожем'якін під стенограму зачитати рішення комітету. Будь ласка. 10:41:32 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Дякую, Андрій Володимирович. Шановні колеги, тепер під стенограму. Перше - це техніко-юридичні правки, озвучені членом комітету, першим заступником комітету Паламарчуком Миколою Петровичем 8 лютого цього року, а саме: внести до пункту 1 розділу І законопроекту такі техніко-юридичні правки. Перше. Щодо формулювання диспозицій частини першої статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: в абзаці третьому пункту 5 розділу І законопроекту слова (в лапках( "чи такого" замінити словами (лапки відкриваються) "чи таких". Друге. У пункті 11 після слова (лапки відкриваються) "виявлення" доповнити словам (в лапках), "особа, яка вчинила…".Довідково: такі техніко-юридичні правки вносяться з метою уяснення неточностей, зазначених в зауваженнях Головного юридичного управління. Друге. Правки, озвучені народними депутатамиЄвтушком та Шкрум 8 лютого цього року, якими пропонується доповнити пункт 9 розділу І проекту положеннями, які доповнюють статтю 222 зі значком "1" новим абзацом такого змісту: "Уповноважені посадові особи органів Державної прикордонної служби України можуть стягувати накладені ними штрафи незалежно від тих розмірів пункту пропуску через державний кордон у контрольних пунктах в'їзду-виїзду та місцях їх дислокації виключно за допомогою безготівкових платіжних терміналів". Третє. У зв'язку із набранням чинності 24 лютого цього року Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" за пропозиціями Державної прикордонної служби України пропонується також наступні правки:

Друге. В абзаці п'ятому слова "або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб" виключити. Третє... Другий пункт. Абзац другий пункту 9 після слів "в'їзду в Україну" доповнити словами "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї", а перед цифрами 204 із значком 4 доповнити цифрами 204 із значком 2. Третє. Пункт 13 після цифр 202-203 із значком 1 доповнити цифрами 204 із значком 2. Четверте. Доповнити новим пунктом 9 такого змісту (двокрапка): у статті 221 цифри 204-2 виключити. У зв'язку із цим під час техніко-юридичного доопрацювання змінити відповідно нумерацію пунктів. Таким чином, шановні колеги, прошу підтримати пропозицію про прийняття проекту за основу та в цілому з урахуванням оголошених мною тільки що правок. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Нагадаю, що голова комітету озвучив під стенограму правки для того, щоб даний закон був узгоджений із Законом продеокупацію. І ми будемо голосувати з тими правками, які під стенограму озвучив Кожем'якін. І ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги, в нас дуже насичений порядок денний. Ми не маємо часу, щоб закликати по десять раз усіх народних депутатів і повертатись до голосувань. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватися до прийняття рішення. Пішли. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (№5442) з правками, які були озвучені головою комітету Кожем'якіним Андрієм Анатолійовичем під стенограму з трибуни Верховної Ради України, в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо. За-251 Рішення прийнято. Закон прийнятий. Отже, колеги, переходимо тепер більш динамічно до затвердження порядку денного восьмої сесії. Відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України вношу проект порядку денного восьмої сесії Верховної Ради на затвердження Верховною Радою України. Хочу нагадати, що з цього приводу ми провели велику кількість нарад і фактично всі законопроекти фракцій, які були подані і комітетів, які були рекомендовані, були включені в порядок денний сесії. тому я переконаний, що за результатом нашої тривалої роботи ми вийдемо на позитивне голосування. Окрім того, дуже важливо, що включаючи в порядок денний сесії, ми включаємо також і антикорупційний суд. І тому прошу всіх підтримати прийняття порядку денного на восьму сесію. Прошу, колеги, зайняти робочі місця і прошу підтримати, щоб ми змогли повноцінно розпочати нашу роботу. Колеги, кожен голос має вагу. Я прошу всіх приготуватись до голосування. І ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови № 8063 про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України з врахуванням всіх додатків. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос, уважно голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги – за. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. 10:48:42 За-211 Колеги, очевидно, не всі зорієнтувались. Колеги, не треба повертатися. Не всі, очевидно, зорієнтувалися. Зараз я ще раз поставлю на голосування і переконливо прошу усіх, колеги, там включені усі пропозиції, які є. Включені усі пропозиції, які були від фракцій, які подавались. Хлопці, колеги! Не треба повертатися, я ще раз поставлю на голосування. Я нагадую, серед тих питань є й антикорупційний суд, це наш шанс зараз його включити в порядок денний сесії. Я прошу, колеги, згуртуватися і прошу підтримати. Я ставлю ще раз на голосування для прийняття в цілому проект Постанови 8063. Я прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Я прошу усіх злагоджено підтримати, як ми домовлялися на наших нарадах. Прошу усіх взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, "за". Прошу підтримати. Голосуємо "за". Прошу підтримати.

Я прошу показати голосування по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 91, "Народний фронт" – 68, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 18, Радикальна партія – 19, "Батьківщина" – "Воля народу" – 3, "Партія Відродження" – 5. Колеги, мені видається, ми цілковито можемо зараз провести позитивне голосування. Я прошу, колеги, ще раз. 900 законопроектів, це фактично всі законопроекти, які були зареєстровані, які були подані і комітетами, які були подані і фракціями. Я давав спеціальне доручення, щоб розглянули пропозиції кожної фракції, щоб максимально врахували ті пропозиції, які можна і згідно закону і Регламенту можна включити. Тому я дуже прошу, колеги, зараззмобілізуватись, не виходити з залу зараз, ми кожен голос рахуємо, прошу приготуватись до голосування. Я хочу нагадати вчорашню нараду, де ми узгодили і домовились, що ми підтримуємо порядок денний сесії. Я прошу ще раз приготуватись до голосування. І я прошу, колеги, зараз ще раз усіх взяти участь у голосуванні і підтримати. І я ставлю ще раз на голосування для прийняття в цілому проект Постанови 8063. І я прошу всіх підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

бачу, заходять депутати.

Підійшло кілька народних депутатів. Я впевнений, що ми можемо, я звертаюсь зараз до всіх груп і фракцій, і до "Волі народу", і до "Відродження". Нам бракує кілька голосів. Я прошу підтримати і допомогти зараз, і прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, прошу приготуватись. Бачу, підходять народні депутати. Прошу займати робочі місця. Ми змогли усі пропозиції, які були подані, врахувати. Ми узгодили вчора з усіма фракціями підтримку. І я прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. І, колеги, прошу підтримати. Прошу приготуватись. І я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови № 8063. І я прошу усіх взяти участь в голосуванні. І прошу дисципліновано усіх підтримати. Колеги, прошу голосувати і прошу підтримати, кожен голос має вагу. Руслан! Будь ласка, займіть робочі місця. Голосуємо! Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримайте! Голосуємо! Уважно кожен голос. Голосуємо. П'ять голосів. Немає необхідності повертатись. Я, колеги, ще раз прошу і нагадую наші домовленості вчорашні. Я вважаю, це не додає стабільності парламенту. Я прошу підтримати, по Регламенту я не повинен повертатись, зараз я ще раз поставлю. І я прошу зараз усіхзмобілізуватись і підтримати це голосування, яке забезпечить і стабільну роботу парламенту, це голосування, по якому ми узгодили вчора на Погоджувальній раді, перед Погоджувальною радою. І я прошу усіх забезпечити максимальну підтримку, я ще раз звертаюсь до усіх фракцій, максимально змобілізуватись і максимально підтримати. І прошу зараз, я впевнений, ми зможемо вийти на позитивне голосування, я ставлю ще раз на голосування проект постанови 8063 для прийняття в цілому. І я прошу усіх, колеги, підтримати так, як я підтримував усіх, коли ми формували порядок денний. І я прошу проголосувати, і прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати. За-214 Прошу по фракціях показати. Колеги, в мене буде пропозиція зараз або по хвилині, або тижневий порядок денний. Я пропоную по хвилині. Будь ласка, по хвилині. Я кожній фракції дам хвилину. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов, 1 хвилина. Шановні колеги! Я прошу всіх зараз згуртуватися, об'єднатися і підтримати питання голосування за порядок денний сесії, бо це вкрай необхідно не тільки з точки зору окремих законопроектів, про які всі ми знаємо і про їх величезну вагу для держави, але також але також для ефективної роботи парламенту, що є сьогодні ключовим. Тому, шановні колеги, прошу всіх зайти до сесійної зали і підтримати це голосуванням, це є реально важливо. І наша фракція також звертається до всіх з проханням це підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Максим Бурбак. Шановні колеги, звертаюся до всіх відповідальних депутатів в цій сесійній залі. Ми ж розуміємо, чому нема голосів за затвердження порядку денного сесії. Тому що деякі депутати, деякі фракції бояться, що законопроект щодо створення антикорупційного суду буде включено в порядок денний, і ми розпочнемо процедуру створення цього необхідного органу. Тому звертаюся до всіх прийти до сесійної зали і проголосувати. До наших колег по коаліції, до всіх інших фракцій, будь ласка, давайте всі разом створимо цей антикорупційний суд. Він буде, хочете ви цього чи ні. Врешті-решт, голоси знайдуться, і ми знайдемо адекватну адекватну законотворчу процедуру для того, щоби цей законопроект було прийнято для того, щоб там були враховані всі пропозиції Венеційської комісії, і такий необхідний орган був створений. Тому, шановні колеги, попри всі політичні забаганки, голосуємо та даємо дорогу для створення Дякую. Від "Опозиційного блоку" Долженков, будь ласка, 1 хвилина. Шановні колеги! ОлександрДолженков, фракція "Опозиційний блок". "Опозиційний блок" не підтримує жодні законодавчі ініціативи, які спрямовані на погіршення благополуччя громадян, які спрямовані на збільшення державного боргу України, які спрямовані на занепад економічній країні. В цій залі привалює псевдо патріотична риторика, про жодну економіку, про жодне соціальне забезпечення соціально незахищених верств населення, тут мова йде, тут не говорять про політичні забаганки, тут говорять про благо країни. Ті законопроекти, які ви зараз проштовхуєте з десятого разу, не слугують ані інтересам людей, ані блага України. А що стосується поваги до закону? Хочу попередити, зокрема, і спікера, не порушуйте Закон України про Регламент Верховної Ради

"Батьківщини" Сергій Соболєв, будь ласка. Потім – Ляшко. Фракція "Батьківщина" поважає право всіх наших колег внести ті законопроекти, які ви вважаєте необхідними. І ми вимагаємо, так само, поважати право "Батьківщини", внести ті законопроекти, які зареєстровані станом на вчора. Так фактично в цьому переліку немає трьох законопроектів, які стосуються аграрних питань, а саме питань, які пов'язані безпосередньо з виділенням питань, пов'язаних з тим, яким чином будуть функціонувати фермерські господарства. Тому прохання до пана головуючого: всі законопроекти, які зареєстровані станом на вчора, повинні бути в порядку денному. Тоді наша фракція буде голосувати за такий порядок денний. А антикорупційний суд голосується сьогодні, тому не плутайте ці два поняття. Дякуємо. Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда голосує за порядок денний, в тому числі і за включення до розгляду питання антикорупційного суду. На відміну від багатьох, хто при владі, нам немає чого бояться, ми корупцією не займаємося, нехай бояться ті, хто займається корупцією і хто боїться відповідати. Ми відповідальні перед громадянами, перед своєю совістю, і своїм сумлінням. І тому команда Радикальної партії завжди працює в парламенті, коли пленарні робочі дні. Завжди працює з виборцями, коли це робота з виборцями. На відміну від багатьох колег-депутатів, які мандатипобрали, зарплату отримують, недоторканість мають і ходять лобіюють власні бізнесові інтереси, замість того, щоб прийти, голосувати і відпрацьовувати кредит довіри, який вам дав народ України України і наші виборці. Ми вимагаємо від Голови парламенту оприлюднити список тих, кого немає в залі, хто протирає штани і проїдає народні гроші. Дякую вам. Отже, є ще бажаючі виступити від фракцій? Виступили всі. Колеги, я прошу заходити в зал, я поставлю ще раз на сесію. Якщо не пройде, будемо голосувати тижневий. Але хочу вам наголосити - я пояснював це на Погоджувальній раді, - не існує такого формату, щоб внести в порядок денний всі, які були зареєстровані. В цій постанові є окремий додаток, де народні депутати самі просять відкликати свої законопроекти для того, щоб вони могли внести інші законопроекти. В цьому переліку є теж окремий додаток, де комітети просять відкликати закони для того, щоб вони могли їхперевнести і підготувати. І тому це є цілковито збалансований документ. Я прошу всіх, колеги, зайняти робочі місця, я прошу приготуватись до голосування і я прошу всіх підтримати порядок денний на сесію, щоб ми змогли ефективно розпочати нашу роботу і цього тижня, і наступні тижні. Я прошу, колеги, приготуватись до голосування і я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект постанови 8063. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

наступний я ставлю порядок денний тижневий. Нагадую, що в тижневому порядку денному у нас є перший блок соціального захисту військовослужбовців, блок фінансової політики, питань транспорту (це станом на сьогодні), важливі для країни ратифікації. І я ставлю на голосування тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на 27 лютого – 2 березня. І я прошу усіх підтримати тижневий порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-231 Рішення прийнято. І, колеги, я ставлю наступне на голосування надважливе питання, яке стоїть на порядку денному. Згідно Регламенту воно є вивіреним, і воно звучить так: "Про доручення Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки для термінового розгляду проектів законів про Вищий антикорупційний суд та про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Цим рішенням, цим дорученням ми одночасно і включаємо в порядок денний, і одночасно ми даємо доручення комітету для невідкладного розгляду. Я прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії питання законопроектів про Вищий антикорупційний суд. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Ми включили питання про антикорупційний суд у порядок денний сесії. Вітаю з тим весь зал. даю доручення невідкладно розглянути даний законопроект на Комітеті правової політики. Якщо у середу комітет зможе розглянути і прийняти рішення, у нас буде шанс, щоб ми у четвер змогли включити його в денний порядок дня і в четвер пройти його розгляд у першому читанні. Я бажаю комітету плідної роботи і наголошую ще раз: у нас може бути шанс, щоб ми вже цього тижня, у четвер, змогли Закон про антикорупційний суд розглянути у першому читанні. І я переконаний, це одне з найважливіших питань на цей тиждень і вважаю, що позитивне голосування продемонструвало бажання і волю українського парламенту до боротьби з корупцією, до завершення антикорупційної реформи, яку цей парламент проводив активно і продовжує проводити. І, колеги, переходимо до питань порядку денного сесії. Нагадую, перший блок, надзвичайно важливий блок це питання соціального захисту військовослужбовців. Я переконаний, ці питання зможуть об'єднати наш зал і надзвичайно важливі для підтримки нашихвояків-атошників. І я оголошую перехід до першого питання порядку денного, це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни (№ 7505). І я прошу підтримати розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати.

За-159 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій Третьякова Олександра Юрійовича. Будь ласка. Шановні народні депутати, для того, щоб мати сильну армію, держава має зробити так, щоб кожен український захисник був впевнений у тому, що він та члени його родини матимуть незалежний соціальний захист. На сьогодні в Україні вже близько 1,4 мільйона ветеранів війни. Це майже 3 відсотки від населення держави. Із них близько 350 тисяч – учасників АТО. Україна не була готова до війни 2014 року і не готова до її наслідків. Але ми здобули нову сучасну українську армію. І наше наступне завдання – побудувати чітку державну стратегію подолання наслідків цієї війни, зокрема створити дієву систему соціального захисту ветеранів війни. За період восьмого скликання парламентом ухвалено понад 30 законів з питань соціального захисту учасників АТО і членів сімей загиблих. Але частина цих законів не працює через те, що питаннями соціального захисту ветеранів займаються одночасно біля 20 міністерств та відомств. Це створює справжній бюрократичний хаос. Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити окремий державний орган і зареєстрували комітетом, членами комітету, Постанову 7505 про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів Прошу весь український парламент, не зважаючи на коаліцію чи опозицію, підтримати українських захисників та проголосувати за цю постанову. Дякую.

Передаю слово Олегу Ляшку. Дякую, пане Голово. ми разом із командою відвідували Дніпро, зокрема, Дніпровський військовий госпіталь. Лише минулого року він був повернутий до державної власності, сьогодні потребує масштабного ремонту для того, щоб надавати необхідну реабілітаційну, лікувальну допомогу для наших військовослужбовців. За час російської агресії проти нашої країни через Дніпровський військовий госпіталь пройшло майже 20 тисяч військовослужбовців, які отримали належну допомогу. Я, користуючись нагодою, з цієї високої парламентської трибуни хочу подякувати щиро персоналу, лікарям Дніпровського військового госпіталю і всіх військових госпіталів в Україні за те, що рятують наших військовослужбовців, ставлять їх на ноги, лікують. Окремо звертаюся до міністра оборони Степана Тимофійовича Полторака. На ремонт Дніпровського військового госпіталю треба порядка 128 мільйонів гривень. Зараз якраз розглядається це питання в Міністерстві оброни. У мене велике прохання підтримати ініціативу і виділити з державного бюджету 128 мільйонів гривень на ремонт Дніпровського військового госпіталю. Крім того, надзвичайно важливе питання соціалізації військовослужбовців, реабілітації, повернення їх до мирного життя. Люди, які захищали ціною свого життя, здоров'я, проливаючи кров, захищали рідну країну, саме вони і мають керувати новою Україною. І ми вимагаємо від влади максимальної уваги військовослужбовцям, тим, хто захищає нашу країну, допомогти їм повернутися до мирного життя, бути корисними, питання працевлаштування, питання соціального захисту – все це вкрай важливе завдання влади. І ми вимагаємо максимальної уваги до наших захисників Вітчизни. Дякую. Від фракції "Самопоміч"Семенуха Роман Сергійович, будь ласка. безумовно, шана і повага до українського солдата, який віддав частину свого життя, здоров'я в боротьбі за українську незалежність, є запорукою успіху української державності, має стати фундаментом в будь-якій соціальній, іншій політиці Кабінету Міністрів України. Проте досвід роботи Кабінету Міністрів говорить зовсім про інше. Вже прикриваючись війною, уряд разом з діючою коаліцією утворив Міністерство інформаційної політики, яке вщерть програє інформаційну боротьбу з Російською Федерацією і перетворилося на міністерство боротьби і пропаганди з політичними опонентами. Вже уряд і Кабінет Міністрів створили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, яке не просто не допомагає, – воно фактично заперечує російську агресію і російську окупацію. Тому дуже важливо, щоби таке міністерство, яке сьогодні пропонує створитися, справді несло сенс. Я хочу задати декілька запитань сьогодні представникам уряду. Що заважало, відсутність міністерства, наприклад, подати до Верховної Ради Закон України про військових пенсіонерів? Чи насамперед сьогодні люди, які воюють, не потребують законів, які будуть регулювати пенсії тих людей, що воюють? Що заважало, чи не відсутність міністерства, створити, забезпечити житлом людей, які сьогодні проходять строкову службу, забезпечити реабілітацію, медичне забезпечення? Бо дуже сильно відрізняються наміри і дії. Безумовно, треба голосувати сьогоднішній цей проект постанови насамперед через повагу до українських воїнів. Але я хочу звернутися до ветеранів війни, до волонтерів: шановні колеги, без вашої активної участі є величезний ризик, що діяльність такого новоствореного міністерства, якщо воно буде створено, на жаль, може перетворитися на черговий фарс і імітацію. Дякую. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку"Королевська Наталія. Шановні колеги, щодо питання створення Міністерства України у справах ветеранів. Створення окремого органу, який би повністю опікувався ветеранами і ніс би повну відповідальність за їхній соціальний захист, на нашу думку, це має бути структура, у компетенції якої будуть всі ветерани України. Це ветерани Великої Вітчизняної війни, це ветерани праці, ветерани та пенсіонери Збройних Сил та правоохоронних органів, ветерани МЧС. Запропонована структура має комплексно вирішувати питання всіх ветеранів. Але уряд у нас вже має досвід створення нових міністерств. І до ефективності роботи цих нових міністерств у нас дуже багато запитань. Тому "Опозиційний блок" вимагає, аби у цій постанові були враховані наші зауваження та внесені відповідні зміни. Також було розглянуто питання ефективності роботи міністерств з питань окупованих територій та інформаційної політики. Щоб ми не плодили нові міністерства, збільшуючи зараз кількість чиновників та збільшуючи навантаження на бюджет, а створили нову структуру за рахунок скорочення неефективних центральних органів виконавчої влади. Тому до зараз,вродебы, як Міністерство соціальної політики у нас опікується питанням ветеранів. Але, на жаль, робота зараз провалена і в кожного з нас є до них багато запитань. Тому ми вимагаємо, щоб до цієї постанови були внесені зміни і це питання було вирішено. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка"Ричкова. По-перше, що стосується військового госпіталю, який знаходиться в місті Дніпрі. Ці гроші не може зараз виділити Міністерство оборони. Тому що, на жаль, попередній міністр Гриценко його продав і він був в залозі в банку російському. І зараз пройшли суди. І поки що госпіталь не був переданий на баланс Міноборони. Тому гроші на нього воно виділити не може по закону. Це перше. А по-друге, міністерство ветеранів дуже потрібно в нашій країні на кшталт, як в Сполучених Штатах. Тому що наші ветерани ходять за довідками по всіх міністерствах, звертаються всюди і їх жбурляють від одного до другого, ні до кого їм звернутися. Тому профільне міністерство буде займатися… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Дякую вам. Отже, заключний виступ від "Народного фронту" МаксимБурбак. Після того ми переходимо до голосування. І тому прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал, через 2 хвилини відбудеться голосування. Будь ласка, від "Народного фронту" МаксимБурбак. Шановні колеги, чітка публічна позиція фракції "Народного фронту" полягає у тому, що ми першочергово голосуємо і підтримуємо всі законопроекти, які стосуються підвищення національної безпеки і оборони і соціального захисту наших захисників вітчизни. хотів би сказати, що вважаю, після того, як 3 роки пропрацювали у профільному комітеті і побачили, що міжвідомча комісія у справах учасників бойових дій в зоні АТО не справляється і працює неефективно, цілком логічно було запропонувати уряду розглянути можливість створення Міністерства у справах ветеранів на кшталт американського Міністерства у справах ветеранів. Хочу нагадати також попереднім виступаючим, що це міністерство буде обійматися соціальним захистом всіх ветеранів війн – Другої світової, афганської та всіх інших – для того, щоб надати максимальний захист, реабілітацію та відновлення наших хлопців, які повертаються додому. Тому фракція "Народного фронту" буде підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершено. Переходимо до голосування. Прошу всіх зайняти робочі місця. Є загальна підтримка даної ініціативи. Важливо, щоб була мобілізація. Прошу всіх приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

Я поставлю на повернення, так. Колеги, не зорієнтувались і не встигли. Будь ласка, займіть робочі місця. Я прошу усіх зайняти робочі місця. я ставлю першу пропозицію повернутись до голосування за 7505. Прошузмобілізуватись і прошу першим голосуванням проголосувати за повернення до розгляду. Отже, прошу проголосувати повернення до розгляду. Прошу підтримати. Голосуємо. За-221 Колеги, виступи ми розпочинати не будемо. Ми… Я прошу змобілізувати людей. Я прошу запросити в зал… Отже, я прошу запросити депутатів в зал. Прошу по фракціям показати результати голосування останнього. Отже, зорієнтувались, де в нас є ресурс, де в нас є резерв. Будь ласка, заходіть,заходіть, займайте робочі місця. Отже, прошу зайняти робочі місця. І, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови 7505 щодо створення Міністерства України у справах ветеранів. І я прошу усіх дуже уважно взяти участь в голосуванні, зайняти робочі місця. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, дуже уважно, голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо.

Повернулись. І тепер я ставлю проект Постанови 7505 за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. 11:24:05 За-241 Постанова прийнята. Рішення прийнято. Наступний закон на порядку денному це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 5512). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. За-179 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниТимчука Дмитра Борисовича. Будь ласка, пане Дмитро. Шановний пане Голово, шановні колеги! Законопроект, який пропонується вашій увазі, він дуже простий за сенсом і водночас спрямований на подальше зміцнення соціального захисту військовослужбовців. Сенс в тому, що на сьогодні законодавче поле не нормує термін відпустки військовослужбовця з урахуванням часу на проїзд. Відповідно, наприклад, коли військовослужбовець виконує завдання в АТО і отримує короткотермінову відпустку терміном на 10 діб, в нього лише на дорогу додому та повернення до своєї частини займає від 2-х до 4-х діб, відповідно, він залишається відпочивати лише 6 діб. Ми пропонуємо цим законопроектом враховувати час, який відводиться на дорогу, щоб він не включався до терміну відпустки. Оскільки до цього законопроекту є певні зауваження у Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, ми пропонуємо прийняти його за основу, але підготувати до другого читання за скороченою процедурою. Прошу підтримати. Дякую. Дякуємо за презентацію законопроекту. І зараз до співдоповіді запрошується секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони панВінник. Іван Вінник, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Законопроект про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей" покликаний на те, щоб не враховувати час, потрібний для переїзду до місця проживання з місця дислокації військової частини в межах надання щорічної відпустки, щоб цей час не враховувався відповідно в цю відпустку. Це надзвичайно простий проект насправді, можливо, комусь здається, він не на стільки потрібний і важливий. Але насправді, коли наші військовослужбовці беруть короткострокові відпустки, припустимо, там на 7-10 днів, ці два, три дні, які витрачаються на проїзд, вони зрештою на 30 відсотків зменшують щорічну яка надається військовослужбовцям. Тому на прохання Генерального штабу Міністерства оборони цей проект був колегами розроблений, комітетом розглянутий, він підтриманий, безумовно, як Міністерством оборони, так і Генеральним штабом, він не потребує видатків з бюджету. Водночас комітет просить сесійну залу підтримати його тільки за основу, тому що дуже важливо якісно виписати під час підготовки до другого читання всі терміни, які вживаються в цьому проекті, щоб ми жодним чином не зруйнували тих конструкцій, які працюють сьогодні. Тому прошу проголосувати за основу і відправити в комітет з дорученням, опрацювати його за скороченою процедурою до другого читання. Дякую. Дякуємо за позицію комітету. Шановні колеги, я прошу записатися фракцій для обговорення цього законопроекту, будь ласка. Будь ласка, запишіться. Будь ласка, паніШкрум від "Батьківщини" запрошується до слова, з місця буде виступати. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Колеги, насправді фракція "Батьківщина" дуже рада, що ми нарешті почали розглядати питання національної безпеки, захисту ветеранів, захисту військовослужбовців. У нас більше року лежать 29 законопроектів, які підтримували, підтримували, напрацьовувалися Міністерством оборони, Міністерством з окупованих територій, "Юридичною сотнею", іншими громадськими організаціями волонтерів. Слава Богу, що ми нарешті входимо в їх розгляд. Але абсолютно неприйнятно і неприпустимо є те, що 29 законопроектів з такої важливої теми в часи війни лежали майже рік і рік не розглядалися в цій Верховній Раді вже після того, як вже пройшли профільний комітет. Тому у мене прохання все ж таки виносити такі законопроекти дуже швидко і показувати, наскільки Рада все-таки не словами, а ділом турбується щодо військовослужбовців і атовців. А по суті цього законопроекту, "Батьківщина" буде за нього голосувати і підтримувати, тому що до нас велика кількість звернень, коли, наприклад, військовослужбовець, дійсно, намагається взяти відпустку за сімейними обставинами або іншими поважними причинами, така відпустка надається максимум на 10 днів, зазвичай командири надають її на 3, на два з яких витрачається на дорогу. І зрозуміло, що людині тоді немає взагалі змісту тоді брати таку відпустку швидше ніж за два дні, коли військовослужбовець не може дістатися з лінії фронту і з зони АТО до своєї сім'ї, тому, дійсно, це питання треба врегулювати. На мою думку особисту, врегульовувати всі ці питання технічного характеру, але дуже важливі, треба в одному нормативно-правовому акті. Але без сумніву і такі точкові зміни ми теж будемо підтримувати, і "Батьківщина" буде голосувати "за". Дякую, колеги. Дякуємо за висловлену позицію. Від "Блоку Петра Порошенка" народний депутатОнуфрик. Передає слово пану Віннику також для виступу, для висловлення позиції фракції. Просимо, з місця. Фракція "Блок Петра Порошенка" системно впродовж останніх трьох років реформує спільно з колегами по парламенту законодавство, яке забезпечує соціальний захист військовослужбовців. Дійсно, сьогодні у нас ранок почався із питань створення Міністерства ветеранів у формі звернення до Кабінету Міністрів. Продовжуємо ми чотири законопроекти про соціальний захист військовослужбовців. Дуже важливе питання, яке, сподіваюсь, ми нарешті почнемо вирішувати спільно з урядом на чолі з ВолодимиромГройсманом, – це питання пенсій, пенсій військовим пенсіонерам. Дійсно, ті напрацювання, як і спроби вирішити ці питання шляхом голосування відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, не вирішують питання. Соціальний захист – це питання законодавства, це не питання окремих постанов Кабінету Міністрів. Тому принагідно зараз, користуючись можливістю, хотів би звернутися до Прем'єр-міністраГройсмана терміново невідкладно внести в парламент відповідний розроблений вже урядом законопроект про реформу пенсій військовим пенсіонерам. Мова йде про 600 тисяч громадян громадян України, які отримують військові та спеціальні пенсії. Дійсно, по відношенню до тієї реформи, яка розпочалася по цивільних пенсіях, сьогодні військові пенсіонери знаходяться у певному дискримінаційному стані, і ми зобов'язані як парламент вирішити терміново це питання. Тому я сподіваюсь, що незабаром цей проект буде внесений. Він вже обговорений на Раді національної безпеки та оборони, він обговорений на профільному комітеті. Вже час нарешті почати обговорення його в стінах Верховної Ради. Це дійсно дозволить щонайменше в 2,5-3 рази збільшити сьогодні середній рівень пенсій військовим пенсіонерам. Ми знайдемо гроші в бюджеті, всі люди мусять бути захищеними. Окрему увагу треба, безумовно, приділити особам, які захищають сьогодні Україну, їхні пенсії порівняно з тими, які отримують ветерани, мусять бути щедискримінаційно вищими по відношенню до всіх інших військових пенсіонерів, коли ми зробимо цю реформу. Закликаю уряд терміново внести цей проект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, від "Самопомочі" Тарас Пастух. Будь ласка, з місця. Тарас Пастух, об'єднання "Самопоміч". Наша фракція, очевидно, буде підтримувати даний законопроект. І попередні виступаючі, вони правильно загострили про питання, оскільки сьогодні бойові дії в нас відбуваються на сході, і військовослужбовцям, які проживають проживають на Західній Україні, для того, щоб добратися до себе додому, інколи потрібно не одну добу перебувати в дорозі. Якщо відбуваються якісь надзвичайні події дома і військовослужбовець отримує цю коротку відпустку, про те, що йому надали цю відпустку, він дізнається зранку на шикуванні. Далі процедура – добратися зі Слов'янська, з Костянтинівки, з будь-якого іншого міста в Харків чи будь-куди на вокзал, в нього забирає щонайменше півдоби. І, як правило, він там зустрічається з іншою проблемою – про те, що на вокзалі немає квитків, щоб доїхати додому. І йому дуже часто потрібно додому доїжджати кількома сполученнями, і на що він потратить, насправді, як не одну, то дві доби в дорозі. І це проблема не лише сьогодні врегулювання цієї частини, а питання і окремих питань, які б стосувалися броні для військовослужбовців на питання проїзду і добирання до дому. Але ми пропонуємо даний законопроект підтримати лише в першому читанні, тому що тут може скластися інша ситуація, коли один військовослужбовець по такому формулюванню для часу необхідного на дорогу, на добирання скористається оптимально і повернеться вчасно до місця проведення служби, то інший військовослужбовець може, зловживаючи, добиратися 5-6 днів додому і потім 5-6 днів додому назад повертатися на місце несення служби. Тому це питання, воно повинно бути більш-менш чіткіше врегульовано для того, щоби командири підрозділів, відпускаючи того чи іншого військовослужбовця додому, мали гарантію про те, що за певний час він повернеться додому. І також питання, яке варто врегулювати – це, власне, тих самих сполучень, щоби сьогодні хлопці могли з Харкова, з Дніпра добиратися як на Закарпаття, так і в Чернівці, де тепер скасовують потяги і не існує фактично жодного варіанту Дякую. І прошу підтримати. Шановні колеги, шановний український народе, шановні захисники України! Дійсно, надзвичайно важливий пакет законопроектів зараз розглядається, який направлений на посилення соціального захисту українських українських воїнів, тих, хто захищав і захищає українську державу. Щойно парламент підтримав звернення до Кабінету Міністрів щодо створення Міністерства у справах ветеранів. Так, це дійсно дуже корисна, добра і гарна річ, яка існує в багатьох країнах світу, особливо в країнах, які приймають участь в бойових діях – і в Сполучених Штатах, і в Ізраїлі. В той же час хотів би застерегти ініціаторів створення цього міністерства від використання його в політичних цілях, в цілях власного збагачення, адже ваше завдання – служити святому, а саме забезпечити військовослужбовців, учасників бойових дій житлом, належною медичною допомогою, соціальними гарантіями. Бо вже бігають деякі "прохіндеї" по кулуарах парламенту та Кабінету Міністрів і розповідають, що очолять міністерство, що будуть працювати на користь одного з кандидатів майбутніх в Президенти України, що будуть використовувати кошти, як їм заманеться. Застерігаємо ініціаторів створення цього законопроекту і створення цього міністерства від таких дій, бо накличете грозу на свою власну голову. А даний законопроект наша фракція обов'язково підтримає, як і всі інші, направлені на підтримку українських воїнів. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, прошу приготуватися. Нагадаю, що комітет дає пропозицію проголосувати за основу, лишень за основу, і, в кого будуть застереження і поправки, їх можна буде внести під час розгляду в комітеті між першим і другим читанням. Тому прошу усіх максимально змобілізуватися і підтримати проект закону. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад). проголосувати в першому читанні 5512 за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу. Голосуємо. Прошу підтримати.

Закон прийнятий за основу. Наступний в порядку денному - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України (5640). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати.

За-161 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниВінника Івана Юлійовича, будь ласка. Шановні колеги, проблематика, яку даний законопроект вирішить, якщо ми його приймемо, полягає в тому, що згідно офіційної статистики, наданої в Комітет з питань нацбезпеки і оборони, десяти тисяч осіб, які проходять військову службу, самовільно полишили військові частини, не перебувають у розташуванні військової служби. Законом визначена гранична чисельність військовослужбовців Збройних Сил України, які закон дозволяє мати, тобто це 250 тисяч осіб. За умов, коли 10 тисяч осіб офіційно є військовослужбовцями, але де-факто є дезертирами… Де-факто, я не говорю де-юре, тому що факт дезертирства треба встановлювати судом, але вони відсутні без поважних причин. Я не говорю про тих людей, які незаконно утримуються в полоні чи є безвісти зниклими, я говорю про тих людей, про яких чітко відомо командирам частин, що вони самостійно полишили частини і по них відповідні звернення скеровані до військової прокуратури з метою їх повернення, відшукання тощо. Проблема полягає в тому, що до моменту встановлення юридичного факту, що людина є дезертиром, її не можна звільнити з лав Збройних Сил України. Таким чином, ми маємо постійний некомплект Збройних Сил у кількості щонайменше десять тисяч осіб. законопроектом пропонується дати підстави для звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку з його відсутністю понад два місяці в локації, розташуванні його військової частини. Такий законопроект вже в цій сесійній залі ми спробували розглядати, але він не знайшов підтримки. альтернативного, який фактично був зареєстрований під номером 5640, ми врахували велику кількість зауважень науково-експертного управління. І в даному випадку я хотів би звернутися до сесійної зали виключно проголосувати цей проект за основу і скерувати цю дискусію в комітет. Тому що питання є по певних категоріях делікатним і воно потребує більш змістовної і виваженої дискусії. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Іване, ви будете і від комітету доповідати? Чи ви зробили доповідь? Ну, будь ласка, тоді і від комітету зробіть доповідь. Власне, від комітету доповідь буде надзвичайно проста. Я прошу підтримати цей законопроект за основу, скерувати його в комітет і ми на комітеті спробуємо виважено знайти вирішення цієї проблеми таким чином, щоб з одного боку захистити права громадянина військовослужбовця або особи, яка проходить військову службу за контрактом. І врегулювати питання, інтерес держави, мати повний комплект Збройних Сил України в кількості 250 тисяч осіб.

ДмитроЛінько, Радикальна партія. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні дуже важливі питання розглядаються в парламенті, питання військовослужбовців. Це дуже правильно, що ми ці питання піднімаємо. Тому що потрібно посилювати нашу армію, постійно про неї піклуватися і піклуватися про наших військовослужбовців. Питання відповідальності військовослужбовців і доукомплектування наших Збройних Сил – це дуже важливо. Тому Радикальна партія підтримує цей законопроект. Ми вважаємо, що потрібно якомога швидше його проштовхнути і щоб він був прийнятий в цілому через комітет. в ряді цих законопроектів, в яких сьогодні розглядаються питання військовослужбовців, ми не бачимо вирішення дуже важливої проблеми – проблеми пенсії військовослужбовців. Радикальна партія вимагає від уряду якомога швидше внести в парламент законопроект для того, щоб перерахувати пенсії військовослужбовців. Тому що ця несправедливість, яка була встановлена і не вирішена під час вирішення пенсійної реформи, - це абсолютно кричуща несправедливість. І ті військовослужбовці, які сьогодні проходять військову службу, вони повинні знати, що коли вони вийдуть на пенсію, у них буде справедлива пенсія. А якщо сьогодні вони бачать, як несправедливо держава відноситься до тих військовослужбовців, які служили давно, ще за радянських часів, зараз служили і сьогодні не отримують достойну пенсію, вони, безумовно, не будуть мотивувати іти і доукомплектовувати наші Збройні Сили, іти і захищати нашу країну. Тому ми пропонуємо, щоб такі дні… військові дні, скажемо, у парламенті вони були частіше і щоб питання нашої армії, посилення армії, посилення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів проводилося якомога частіше і найголовніше, щоб вони були не просто декларативні, а щоб вони мали конкретну мету – це посилання армії і це посилення соціального стану наших військовослужбовців. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Романова Анна Анатоліївна. Пастух. Передає слово Пастуху. Будь ласка. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Шановні колеги, у першій версії, коли даний законопроект був внесений у зал, він, дійсно, правильно зазначав проблему про те, що на сьогоднішній день у Збройних Силах є достатньо велика кількість солдатів, сержантів, офіцерів, які у той чи інший спосіб ухиляються від служби, ну, можна відверто називати, є сьогодні дезертирами. У той час, коли одні захищають країну, інші знайшли спосіб, який… у цей час ухилятися, виїжджати, можливо десь на заробітки, чи переховуватися взагалі від несення служби. Але у цьому законопроекті зразу була і друга проблема про те, що частина тих військовослужбовців, яких ми вже готові були називати дезертирами, такими можуть не бути, вони можуть знаходитись у полоні. Ми пам'ятаємо історію буквально двохрічної давності, коли під Києвом, під іншими містами було знайдено кількох військовослужбовців, яких вбили по дорозі додому. Не факт, що немає інших таких військовослужбовців, яких сьогодні, на жаль, немає вже у живих, але їх неможна у жодному випадку називати дезертирами. Є інші військовослужбовці, які сьогодні можуть рахуватися безвісті пропалими, які пропали під час виконання і несення бойової служби. Але ми можемо у результаті, отримавши такий законопроект в першій версії, в якій він був внесений, отримати проблему, коли нашим рідним доведеться потім в судах відновлювати справедливість і право на те, щоб хлопці далі називалися героями. Слава Богу, авторами була почута ця проблема. Ця позиція. І під час доопрацювання законопроекту до другого читання якраз, власне, на наполягання фракції "Самопоміч" були враховані, що якщо будуть встановлені інші обставини,

Дякую вам. Зараз заключний буде виступ. Не заключний. Добре. Ще буде два виступи. Тому через 4 хвилини відбудеться голосування. Від "Блоку Петра Порошенка" Кіт, будь ласка. Шановні колеги! Андрій Кіт,Стрийський виборчий округ. Я надзвичайно тішуся з того, що в нас, ми розглядаємо питання, які стосуються кожного військовослужбовця і нашого ветерана. Для мене дуже важливо, що ми пам'ятаємо людей, які захищають нашу Батьківщину. Але не менш важливим є те і кричущим, що ми зовсім забули про військовослужбовців пенсіонерів, які теж воювали і теж захищали країну, які теж заслуговують на увагу і на повагу. В мене на окрузі є 1700 військовослужбовців пенсіонерів, які практично обділені увагою і виключені з пенсійної реформи в країні. Я хочу сказати, що ми зобов'язані як Верховна Рада рекомендувати Кабінету Міністрів все-таки повернутися до Постанови 704, яка не була прийнята, а була відхилена, і фактично повернути стан справ пенсій до такого моменту, які були. Тут дуже багато людей говорять, що в нас немає резерву, що в нас немає коштів і ми мусимо виходити з того, що є. Я хочу для всіх навести невеликі приклади, які доплати за звання у нас отримуються в Збройних Силах України, а які доплати за звання у нас отримуються в органах прокуратури України. Наприклад. Лейтенант Збройних Сил України: доплата за звання – 110 гривень. Лейтенант Генеральної прокуратури чи прокуратури – 1400 гривень.

перестанемо,перестанемо робити білих і чорних. Я вимагаю, щоби військовослужбовці і їхня пенсія були гідними і ми перестали їх дурити надбавками, а дали їм оклад, який захищений законами України. Слава Україні! І зараз заключний виступ, від "Батьківщини" ОленаШкрум. І через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, з місцяШкрум. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Колеги, ви знаєте, це, дійсно, законопроект, який говорить про дуже болісне питання, навіть про два болісних питання. І перше – це питання, звісно, необхідності доукомплектування Збройних Сил України і швидкого заміщення військових посад через тих осіб, які самовільно залишили частини. А друге це якраз питання симптому, чому ці люди залишають частини, і як нам допомогти і в соціальному захисті військовослужбовців, і в психологічній реабілітації військовослужбовців, і як нам побороти корупцію в Збройних Силах і в армії, через яку це теж відбувається. тут, колеги, це може допомогти нам вирішити якраз симптом хвороби, але не вирішує саму хворобу. На сьогодні, колеги, за інформацією Генерального штабу України, станом на січень 2017 року в Збройних Силах України нараховується 8 тисяч 554 військовослужбовця, які самовільно залишили військові частини. З них 183 – це офіцери. І от тут, вибачте, але бюрократичний хаос, який зараз є в Кабміні по питанню якраз військовослужбовців, не допомагає. Корупція, яка є в Збройних Силах, не допомагає. Контрабанда, яка там відбувається. Ви знаєте, що виросла кількість… 30 секунд додайте. ШКРУМ А.І. Ви знаєте, що виросла кількість самогубств військовослужбовців. Немає програми психологічної реабілітації і медичної реабілітації достойної. І от про всі ці проблеми ми теж мусимо говорити, а не просто вирішувати, як нам швидко доукомплектувати Збройні Сили України. "Батьківщина", безумовно, буде голосувати в першому першому читанні, але треба дивитися на проблему глобально. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершено Ми переходимо до прийняття рішення. Колеги, я хочу нагадати, за основу рекомендується прийняти цей законопроект. Я прошу всіх зайняти робочі місця, прошу зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення питань проходження військової служби) з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Збройних Сил України (№ 5640) за основу. Прошу підтримати, прошу проголосувати за основу, голосуємо.

Я бачу, не встигли, зараз повернемося. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту закону 5640, прошу проголосувати, прошу підтримати повернення і уважно, будь ласка, беріть участь у голосуванні. Прошу підтримати, голосуємо.

Повернулися. І я ставлю проект Закону 5640 голосування за основу. Уважно прошу проголосувати, прошу підтримати за основу.

"Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка". І готові замінити перерву на виступ від трибуни. І хто буде мати виступ? Геращенко. Будь ласка, запрошую до слова, три хвилини. Антон Геращенко. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Шановний український народ! Тільки що перед Верховною Радою злочинною організацією "Рух нових сил" Саакашвілі була організована провокація. Перед будинком Верховної Ради викотили шини, намагалися їхпіджогти. Коли співробітники поліції не дали цього зробити, в них полетіло каміння. Два співробітника поліції 15 хвилин тому були поранені, у одного була поломана ключиця. На цей час дев'ять осіб, які зробили замовну провокацію, не виключно, що за гроші росіян, затримані і будуть припроваджені до органів внутрішніх справ. Я звертаюсь до всіхмітингуючих, до українського народу. Кожен може за Конституцією мирно збиратися, пікетувати Верховну Раду, будь-який орган Верховної Ради. Але, якщо ви за гроші виконуєте замовлення людей, в тому числі і не виключно, що за рахунок Російської Федерації, то це є злочин, і за злочин прийдеться відповідати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ірина Геращенко.

на приміщенні Верховної Ради України є трагічна табличка, на якій вказано три імені зовсім юних хлопців… Чотири. Вибачте, чотири імені, я обмовилася. які загибли 31 серпня під Верховною Радою. Це були гвардійці Національної гвардії, вони нам в сини годяться. У мене є наступна пропозиція, ми просто не маємо права зараз з вами спостерігати за тим, як якісь "отморозки", я не знаю, до кого вони належать, до яких сил, але це завдання правоохоронних органів зараз розібратися, хто поранив двох нацгвардійців. Я звертаюсь, я думаю, що тут спільні ми будемо всі, депутати Верховної Ради України, до правоохоронних органів провести розслідування, хто призвів до пораненнянацгвардійців. Друга історія. Як говорять самінацгвардійці, серед тих, хто кидав в них каміння сьогодні, знову були депутати Верховної Ради України. Вибачте, будь ласка, кидати камінням в нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту, ну, це просто злочин! Розумієте, хто хоче воювати, може воювати… Хто хоче воювати… (Шум у залі) Я один раз назвала прізвища, хто гранатами кидався, мені сказали, що не вони принесли гранати. Давайте, будь ласка, регламентний комітет раз і назавжди розбереться, хто приносив димові шашки, хто їх підпалював у туалеті, хто їх кидав. І остання наша пропозиція, моя пропозиція. В цій залі сидять депутати, які встановлювали намети, в цій залі сидять лідери фракцій, які підтримували той безлад. Давайте зараз вийдемо в те наметове містечко, де стоять намети, до яких навіть сніг непротоптаний, і попросимо їх звернути. Це буде відповідально, це буде чесно перед киянами, перед нацгвардійцями. Ви знаєте, посольства звертаються до нас як до депутатів і розповідають про те, що в жодній країні світу було б таке неможливе, щоби заблокувати

намети, там не ночував. Я готова піти з вами туди і попросити, щоб ці намети звернули і припинили цей безлад. Була сміливість встановлювати – давайте наберемося сміливості це звернути! (Оплески) Дорогі нацгвардійці, вибачте! Вибачте оцих дядьок, які тут сидять і провокують Дякую. Хочу сказати свою позицію. Вважаю неприйнятним напади на національних гвардійців. Тут одного дня в цьому залі було великою гордістю, коли ми створили і заснували Національну гвардію України, яка першою пішла на фронт боронити українську державу. Перший батальйон Національної гвардії, бійці якого є і в цьому залі, виїхали під Слов'янськ першими для захисту України від російського агресора. І вважаю неприйнятним, недопустимими ці провокації, які вчинені проти національних гвардійців, проти Національної гвардії України. Я переконаний, правоохоронні органи дадуть цьому адекватну оцінку, а ми повинні дати свою політичну оцінку. Дякую вам. І ми переходимо до наступного питання порядку денного: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (давайте проголосуємо за скорочену процедуру - і підемо на перерву, ми почнемо - і оголошу перерву) щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби (6052). Давайте, колеги, проголосуємо за скорочену процедуру, і потім я оголошу перерву. Отже, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою 6052.

Хочу вам наголосити: ми проголосували за скорочену процедуру. Але, пане Іване, розгляд ми не встигаємо розпочати. Я оголошую згідно Регламенту перерву на півгодини. І через 30 хвилин, будь ласка, на трибуну – і ми продовжимо розгляд даного питання. Згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин, до 12:30. О 12:30 прошу всіх прибути в зал для продовження блоку питань соціального захисту військовослужбовців. Дякую вам. (Після

Колеги, час, відведений для перерви, завершений. Прошу заходити в зал і займати робочі місця. Хочу нагадати, що перед оголошенням перерви ми проголосували за розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби), за розгляд його за скороченою процедурою. ми продовжуємо зараз розгляд даного питання, і я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниВінника Івана Юлійовича. Пане Іван, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Законопроект 6052 покликаний вирішити проблему, пов'язану з тим, що сьогодні з фронту повернулися дуже багато високозамотивованих громадян України, наших воїнів, які в зв'язку з висновками військово-лікарських комісій більше не можуть продовжувати службу

такі люди, такі військовослужбовці можуть бути в запиті в Збройних Силах України, безумовно, на інших спеціальностях, в тилу у тому числі, в військових комісаріатах, працювати в штабі, працювати в Міністерстві оборони, будучи військовослужбовцем. чинний закон в зв'язку з певними проблемами зі здоров'ям, які вони отримали внаслідок проходження служби, не дозволяє їм проходити цю службу. Тому цей проект головною метою ставить врегулювати саме можливість особи, якщо вона має бажання проходити службу далі в Збройних Силах України по контрактах на окремих спеціальностях, визначених Генеральним штабом Міністерства оборони, продовжувати, не зважаючи на висновки військово-лікарських комісій, які станом на зараз комісують таку особу в запас. Тому ми пропонуємо прийняти цей проект в першому читанні, – це вже доповідь від комітету, власне, прийняти його за основу, опрацювати його на комітеті, тому що є похідні проекти, подані іншими колегами депутатами. В них є цікаві пропозиції, які варто теж до другого читанняімплементувати в цей проект, який ми пропонуємо прийняти за основу. І таким чином ми знову ж таки і підвищимо мотивацію проходити службу і, можливо, дамо хоча б часткову відповідь, що робити… Будь ласка, хвилину додайте від комітету. ВІННИК І.Ю. …і дамо хоча б часткову відповідь, що робити людям, які повернулися з військової служби ічувствуют себе дещо некомфортно в суто цивільних професіях і хочуть повернутися на службу. Водночас є негативні висновки військово-лікарських комісій. Ми розв'яжемо деяке напруження, яке сьогодні існує в частині реабілітації цих осіб. Не треба буде реабілітуватися, можна реабілітуватися буде шляхом проходження військової служби, якщо особа бажає це робити. Це свобода вибору, яка є основною засадою прав громадянина, прав військовослужбовця. приймемо це законодавство. Пропоную прийняти за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, пан Іван зробив доповідь і як автор законопроекту, і від комітету.

з іншої фракції, коли готували цей проект, тут я хочу зазначити, по-перше, і представництво і "Батьківщини" – Шкрум Альона, і представництво "Народного фронту" – Гузь, Тимчук, Рябчин колега долучився. можливо, дещо недосконало, принаймні на думку науково-експертного управління, виклали частину двадцять шосту, це підстави звільнення з військової служби. Окремо треба зазначити, що взагалі стаття 26 про підстави звільнення з військової служби Закону "Про військовий обов'язок та військову службу", вона доволі серйозно перевантажена вже зараз різними підставами. Тому науково-експертне управління пропонує її викласти в новій редакції повністю. комітет пропонує, щоб під час голосування постанови прийняття законопроекту за основу і направлення в комітет для підготовки до другого читання редакція цієї статті була уточнена. І в цьому контексті хотів би попросити головуючого передати слово, можливо, під час виступу представнику "Самопомочі" Тарасу Пастуху, який більш ретельно викладе цю пропозицію, яку варто зараз врахувати під стенограму в постанові, яку ми, сподіваюсь, приймемо голосуючи цей проект за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Під час виступів від фракцій ви будете мати змогу свою пропозицію озвучити і висловити під стенограму. Я прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка.

"Батьківщини" ОленаШкрум, будь ласка. 12:41:43 ШКРУМ А.І. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Колеги, дійсно, це досить простий законопроект, але з дуже важливого питання. Він надає можливість тим військовослужбовцям, які визнані рішенням військово-лікарської комісії непридатними за станом здоров'я, далі продовжувати проходження служби лише за їх згодою. Тобто про що йде мова.Но інколи, наприклад, навіть, коли військово-лікарська комісія говорить, що вони є непридатними, – це може бути ушкодження, травма або ампутація одного мізинця, наприклад, да, і людина вже є непридатною за станом здоров'я до проходження служби, – але людина далі хоче продовжувати службу за контрактом. Це не обов'язково має бути на передовій, і вона наразі не має цієї можливості. На практиці ця можливість є, але вона дуже важка бюрократично. Треба погодження міністра, погодження командира. Треба зробити цілу купу бюрократичних паперів, ну, які абсолютно не спрощують, звичайно, цю процедуру. Тому й родився цей законопроект, напрацьований спільно в комітеті, спільно з різних фракцій депутати долучилися. "Юридична сотня" та організація волонтерів продивлялись ці речі і напрацьовували так, як це має бути.

що це не стосується розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, які визначені Міноборони, коли людина дійсно може бути неприйнятною для військової служби проходження і може нести загрози і ризики до своїх колег. Це стосується якраз тих невеличких якихось перешкод, які на сьогодні хлопцям не дають можливість проходити воєнну службу, навіть коли вони самі цього просять і це хочуть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Олено, якщо хочете допомогти, допоможіть мобілізувати депутатів у зал, щоб назбирати голоси необхідні. Передзвоніть і скажіть, що голосування відбудеться буквально за 5 хвилин. Тарас Пастух, фракція "Самопоміч", будь ласка. 12:43:38 ПАСТУХ Т.Т. Тарас Пастух, "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Шановні колеги, очевидно, що проблема є на сьогоднішній день надзвичайно актуальна, її потрібно врахувати і відновити. Ну, це навіть елемент справедливості, коли хлопці і хочуть далі нести службу, продовжувати служити, але, на жаль, мають вже певні обмеження в наслідок тих травм, які вони отримали під час виконання своїх бойових завдань. Питання, очевидно, можна було б прийняти і в першому читанні, і одразу в цілому. Єдине, є момент, який, власне, озвучив секретар нашого комітету, це питання, яке стосується 26 статті. Враховуючи, що ця стаття регулює питання звільнення військовослужбовців з військової служби, ми до цієї статті вже тільки у нашому скликанні декілька разів зверталися і вносили цілий ряд поправок. Це призвело до того, що ця стаття вже по-різному читається. В різних судах виносяться різні рішення, тому що це стосується і звільнення військовослужбовців, які продовжили службу під час настання особливого періоду. І, власне, науково-експертне управління, воно пропонує нам цю статтю викласти повністю

звертаємося зразу до представників міністерства Генерального штабу, щоб ми разом швидко напрацювали нову редакцію 26 статті, і її у цьому законопроекті для того, щоб не відкладати на майбутнє, врахували повністю новий варіант цієї статті, і у такому варіанті цей законопроект прийняти в другому в другому читанні і в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Але для того, щоб у нас була коректна законодавча дія, я після обговорення надам слово секретарю комітету, щоб під стенограму була зазначена ця правка, щоб ми, голосуючи, вона була дуже правильно і чітко артикульована. Ви, будь ласка, пане Іване, підготуйте. Зараз від Радикальної партії буде виступ, а потім я вам дам слово для заключного виступу, де ви зможете ці пропозиції озвучити. Від Радикальної партії Андрій Лозовий. Будь ласка. Андрій Лозовий. Радикальна партія Олега Ляшка підтримує цей законопроект, тому що послідовно завжди підтримує всі законодавчі ініціативи, які можуть допомогти нашим бійцям. Триває священна війна за українську незалежність. І підтримувати тих, хто, ризикуючи життям і здоров'ям і свободою на фронті – святий обов'язок кожного українського патріота. А в цьому залі дуже багато тих, хто любить розказувати про свій патріотизм, а коли доходить до діла, не голосує за потрібні для фронту законопроекти. Я хотів би звернути увагу колег і закликати владу в цілому, уряд, місцеві ради збільшити фінансування для житлових умов бійців. До мене, я спілкувався, працював, коли бувнепленарний тиждень, у себе на Рівненщині, на Тернопільщині, на Львівщині, на Волині, в рідному Рівному підійшов до мене боєць з "Айдару", який сам з Луганська, який серед тих луганських патріотів, які першими взяли в руки зброю, захищаючи нашу українську Луганщину від московських окупантів, він сьогодні, як і 2 мільйона людей, є переселенцем і тим паче ветеран фронту. Житлові держави він, дякувати Богу, отримав. Але він приходить в місцеву раду з проханням допомогти йому з ремонтом, бо там голі стіни, а місцева рада каже: "У нас немає на це грошей". На що ж тоді є гроші, якщо їх немає для самого святого, для тих, хто нас захищає? Більше того, зусиллями парламенту в країні відбувається децентралізація. Хотів проінформувати громадян України, що в місцевих бюджетах, переважно зараз всі бюджети єпрофіцитні, в них страшні гроші на залишках від сільської ради до міської ради великого міста. Що відбувається по части на всіх рівнях? Міський чи селищний голова домовляється з банком, кладе ці кошти на депозит за один відсоток по факту, другий отримує у відкат. Ми вимагаємо, щоб ці кошти йшли на житло для бійців, на лікарні, на школи, тому що Отто Бісмарк писав про те, що ворог йде туди, де програє вчитель і священик, на нові дороги, на кращі умови життя для українців. Слава Україні! Отже, колеги, обговорення завершено. Через дві хвилини відбудеться голосування. Тому прошу усіх зайти в зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал для голосування. Зараз для заключного слова я запрошую до трибуни Вінника Івана Юлійовича. І я прошу дуже коректно і виразно зазначити, як буде звучати поправка. І якщо буде воля залу, ми проголосуємо за даний законопроект в цілому. Прошу секретаріат Верховної Ради і голів фракцій запросити усіх депутатів в зал.

відповідно пункт 2-й вважати 3-ім. Про те, що статтю 26 Закону України "Про військову службу та військовий обов'язок" щодо питань звільнення з військової служби викласти в редакції, щоб вона не суперечила тим нормам, які виписані в різних частинах цієї статті, і з врахуванням тих новел, які пропонуються цим законопроектом, з урахуванням зауважень науково-експертного управління. Викласти в новій редакції, так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція сходиться. Так? І я наголошую, я буду ставити на голосування з поправкою, яку озвучив ІванВінник під стенограму, за основу буду ставити на голосування. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу народних депутатів зайняти робочі місця. Приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, займайте робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби (№ 6052) з поправками, які озвучив під стенограму народний депутат України Вінник Іван Юрійович, за основу, лишень за основу. Прошу проголосувати. Я почекаю,почекаю 30 секунд, заходіть. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 13:44:56

За-216 Будь ласка, колеги, займіть робочі місця, зайдіть в зал. Я ж попереджаю по кілька раз, коли буде голосування, це ж просто треба мати більше уважності і поваги до Верховної Ради України. Будь ласка, заходіть в зал, я поставлю перше голосування на повернення. Прошу зайняти робочі місця, будь ласка, займіть робочі місця, зайдіть в зал. Я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект закону 6052 і прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати пропозицію повернутися, прошу голосувати,

За-228 Повернулися. І я ставлю на голосування проект Закону 6052 з правками, які озвучив під стенограму ІванВінник, за основу. Колеги, уважно, кожен голос за основу, голосуємо. Прошу підтримати за основу, голосуємо. За-233 Рішення прийнято. Переходимо до наступного проекту Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців. Це є законопроекти: 6268, 6268-1 і 2. І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги, прошу підтримати. За-180 Рішення прийнято. І я буду спочатку викликати всіх авторів законопроектів, а потім вже буде аж доповідь від комітету. до доповіді запрошується народний депутат УкраїниШкрум Олена Іванівна. Будь ласка, пані Олена. 12:54:08 ШКРУМ А.І. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці!Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, більше року тому я познайомилась з пані Тамарою, у якої чоловік пішов ще у 2016 році служити в АТО. На жаль, дуже сильно замерз в окопі, захворів, декілька місяців його посилено лікували, не змогли вилікувати, і у 2016 році в травні у важкому стані прямо з реанімації звільнили за станом здоров'я, оскільки він вже був непридатний за станом здоров'я до виконання військової служби. Звільнили на лікування, пані Тамара його забрала, ще декілька місяців силами волонтерів по всій Україні збирали гроші на його лікування. І, на жаль, він помер. Після чого, оскільки формально, він помер він помер і загинув вже після звільнення з військової служби, то пані Тамара і її троє дітей не отримали жодної копійки і не мають формально права на отримання навіть тієї одноразової грошової допомоги за загибель військовослужбовця. І, зрозуміло, що ця ситуація абсолютно є ганебною для нашої країни. Таких пані Тамар з панами Михайлами по країні вже більше тисячі сімей. Коли брати, чоловіки, батьки йдуть в зону АТО, отримують поранення, отримують захворювання, отримують запалення легенів, отримують контузію, їх звільняють спеціально за станом здоров'я, тому що вони непридатні, дійсно, далі для лікування, лікування не допомагає. І після того, коли вони помирають, їх родина не отримує жодної копійки. Вибачте, але мені дуже соромно, що цей законопроект знаходиться у парламенті 11 місяців, і тільки сьогодні ми його розглядаємо. Мені дуже соромно, що пані Тамара мені особисто говорила, що найгірше – те, що ми відчуваємо себе непотрібними більше в цій державі. От коли чоловік мій, пан Михайло, служив, то нас називали героями, до нас приїжджали, про нас піклувалися, а коли він загинув, я залишилася з трьома дітьми і з боргами за неоплачене лікування, яке я не змогла собі дозволити. Цей законопроект, колеги, треба приймати. До нього є альтернативні, в яких є єдина різниця – це термін, після якого людина загинула після звільнення після військової служби: це може бути три місяці, це може бути рік, це може бути 18 місяців, як подав мій колега пан Луценко. "Батьківщина" буде голосувати за всі ці законопроекти, тому що нам треба повернути нарешті трошки гідності цьому … Нам треба нарешті повернути трошки гідності цьому парламенту і повернути ці борги тим людям, яким ми зараз ці борги винні. А ми винні чоловіку пана Тамари хоча б то мінімальну грошову допомогу. І треба пам'ятати, колеги, що герої не вмирають. Дякую. Дякую вам. До слова запрошується народний депутат України ТетянаЧорновол. Будь ласка, пані Тетяна. Я дуже дякую авторському колективу за цей дуже потрібний законопроект, тому що, на жаль, такі трагічні випадки, про які описувала паніШкрум, справді мають місце. І дуже часто доводилося регулювати ці виплати в ручному режимі. це наш обов'язок – прийняти відповідний закон і щоби ці випадки регулювалися згідно закону. Однак я була змушена виступити автором альтернативного законопроекту по одній дуже важливій причині. Я розумію, що з позитивних міркувань, але в той законопроект, який презентувала паніШкрум, потрапила, я би навіть сказала, страшна норма. Тому що згідно того законопроекту планується, що не будуть отримувати виплати сім'ї загиблих на фронті, це стосується абсолютно всього переліку, якщо загиблий порушив умови безпеки. На жаль, ця норма не може існувати в законі по кількох причинах. Перше. На жаль, я не відкидаю зловживання, коли різні негідники будуть шантажувати сім'ї, щоб всі документи були правильно оформлені. Друге. Ми не можемо піднімати дисципліну і карати за рахунок дітей загиблих. Тому насправді це дуже важливий нюанс, тому я дуже дякую всьому колективу першого законопроекту, але прошу підтримати в даному випадку альтернативний. Дякую. Дякуємо, шановна пані Тетяна. Зараз для альтернативного... автора альтернативного законопроекту 6268-2, Ігор Луценко запрошується для презентації свого законопроекту. Будь ласка, панеІгоре. Шановні колеги, мій законопроект є багато в чому аналогічним до двох попередніх, котрі щойно доповідалися. Два роки тому моя колегаАльона Шкрум пообіцяла вдові одного із загиблих наших воїнів в тому, що дійсно в нашому законодавстві така норма з'явиться. І ми робимо всі все можливе, щоб дійсно ця обіцянка була виконана. І вона, я впевнений, сьогодні буде виконана, я в це вірю. Єдине, що дійсно дискусія розвивається щодо строків, коли рахувати можливості для того, щоб все-таки держава компенсовувала тим загиблим воїнам, котрі внаслідок хвороби або травми, або поранення, яке було нанесено їм під час бойових дій, померли після того, як були звільнені з лав Збройних Сил. Знаєте, намагалися вивчати ми американську практику і там, насправді, строки ще більше, оскілки я пропоную півтора роки, а колеги пропонують рік, там 3 місяці і так далі. Річ у тім, що в Америці, там буває і 5 років, але там є ефективно працююча судова система. Там немає такого чиновницького рекету, там немає такої бюрократії, там інше ставлення з боку держави до військових. Тому я вважаю, що в нашій ситуації краще, як кажуть дати якісь гарантії додаткові, дати максимальний строк для того, щоб було мінімум оцієї негативної взаємодії з державними структурами, що всі виплати , котрі є в тих трагічних випадках, щоб вони надавалися якомога більш швидко і ефективно. Прошу підтримати будь-який з цих законопроектів в нашому залі сьогодні. Дякуємо. Шановні колеги, зараз позиція комітету, яку висловить секретар Комітету з питань нацбезпеки і оборони, профільного комітету, ІванВінник. І це буде позиція по трьом альтернативним законопроектам, потім обговорення. Будь ласка. я не буду повторюватися в питаннях мотивації, чому це треба в законодавство імплементувати, я думаю, що це всім є очевидно і зрозуміло. Дискусія виключно ведеться з приводу окремих умов та положень, в зв'язку з цим наступають додаткові соціальні гарантії родинам загиблих, чиї годувальники загинули внаслідок участі в антитерористичній операції або, можливо, в заходах забезпечення національної безпеки внаслідок отриманням травм, каліцтв чи поранень і померли через певний період часу після того, як можливі якісь ускладнення або інші речі трапилися у зв'язку з отриманням таких ушкоджень. Тому комітет, власне, хотів би звернути увагу, що тут дискусія мусить бути не тільки в контексті термінів – 3 місяці, рік чи півтора року, чи 5 років – а можливо, треба, окрім термінів, встановити ще можливість якійсь інституції чи органу – чи то суду, чи лікувально-військовій комісії – за обґрунтованим клопотанням встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між настанням смерті особи, яка брала участь в військових діях, отримала певні ушкодження і померла. Тому саме у зв'язку з цим комітет пропонує проект прийняти за основу, відправити його в комітет для доопрацювання до другого читання для того, щоб вже на базі комітету провести дискусії не тільки в частині термінів, а можливо, навіть в частині встановлення якогось причинно-наслідкового зв'язку, щоб терміни працювали, наприклад, рік зрозуміло. Але якщо смерть настане пізніше, щоб у родини була можливість, принаймні пройшовши відповідну процедуру, встановивши відповідно причинно-наслідковий зв'язок, факт, що смерть настала саме внаслідок поранення, які отримала особа, получити повноцінний захист. В зв'язку з цим комітет пропонує прийняти за основу законопроект 6268-1. і доопрацювати його до другого читання з тими пропозиціями, які я щойно озвучив. Всіх депутатів пропонуємо долучитися через підготовку подання правок. Дякую. колего. Шановні колеги, отже, як ви чули, комітет пропонує прийняти за основу законопроект 6268-1. Але, звичайно, ми будемо ставити всі по черзі законопроекти в порядку їх надходження, але зараз ми маємо їх обговорити. Я прошу записатися від фракцій на обговорення.

Будь ласка, Юрій Мірошниченко з місця буде виступати. Передає слово паніКоролевській, яка буде виступати з трибуни. Просимо вас, пані Наталя. Шановні колеги, питання необхідності підвищення соціального захисту військовослужбовців як діючих, як і тих, хто вже віддав свій борг батьківщині, не викликає сумнівів. Проте зараз я хочу звернути увагу на ту ситуацію, в якій опинились наші громадяни, які також стали учасниками бойових дій на сході. І мова йде про мирних жителів, що проживають на лінії розмежування, які були також вимушені покинути місця свого проживання. І ми звертаємося до спікера, до пані Ірини щодо планування розгляду питань, також окремо зробити розгляд розгляд питань соціального захисту мирних громадян: дітей, людей, які стали сьогодні, на жаль, отримали інвалідність, з обмеженими можливостями, щоб комплексно розглянути це питання. Тому що я хочу звернути увагу на те, що понад рік у парламенті знаходяться законопроекти про статус та соціальний захист мирних жителів, що постраждали в результаті бойових дій на сході, і підтримані профільними комітетами. Але ж, на жаль, не розглядаються в залі. Також у нас комплексно підготовлено питання щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. І на жаль, сьогодні ні Міністерство соціальної політики, ні парламент не вирішують це питання. І також ми закликаємо вас комплексно розглянути питання рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи, а саме: поновлення соціальних виплат нашим громадянам, що проживають на тимчасово непідконтрольних територіях, а також розробки та ухвалення комплексної програми підтримки переселенців. Ми дуже сподіваємось, що питання людей, які постраждали зараз від війни, буде розглянуто комплексно. Дякуємо за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" РоманСеменуха з місця буде виступати. Просимо. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Справді, цей законопроект виправляє ту соціальну несправедливість, з-за якої сьогодні сім'ї осіб, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва під час несення служби в АТО, не отримують відповідної соціальної допомоги, оскільки відповідно до сьогоднішнього чинного законодавства сім'я отримує грошову допомогу лише в разі смерті військовослужбовця. Сьогодні грошова допомога складає 500 прожиткових мінімумів і в 2018 році така сума є достатньо суттєвою для таких сімей і становить 850 тисяч гривень. Якщо ж учасник бойових дій помирає після звільнення зі служби внаслідок поранення, захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків служби і не має вже статусу військовослужбовця, на жаль, така допомога сьогодні не надається. Водночас випадків, коли сім'я залишається без батька та годувальника, який помирає через захворювання, за три роки, більше трьох років війни є дуже багато. Наприклад, комісія, відповідна військово-лікарська комісія Міністерства оборони за цей період видала близько десяти тисяч постанов, що пов'язують травму, контузію, каліцтво чи інші захворювання саме з захистом Батьківщини від агресора. Проте наявність навіть такого документу не дає права на отримання такої допомоги. То я думаю, що треба підтримувати в першому читанні. Питання терміну дії. Я думаю, що є предметом професійної дискусії під час підготовки до другого читання. Можливо, воно взагалі має бути знято. І також хочу підтримати попередніх виступаючих, що ті ризики, які закладає даний концепт, а саме те, щоби між правом на таку допомогу і отриманням такої допомоги не стояв чиновник, позбавивши цього процесу чиновника, нам це дозволить уникнути тих потенційних зловживань для того, щоби ті люди, які справді на це заслуговують, отримували таку допомогу. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлену позицію. Будь ласка, від "Батьківщини" ОленаШкрум. Просимо. ШкрумАльона, фракція "Батьківщина". Колеги, я маю честь троки підсумувати нашу дискусію як співавтор з одного з законопроектів і як представник фракції "Батьківщина". Дійсно, однією з дискусійних норм, яка звучала на комітеті, – це пункт 7-й частини першої законопроекту, поданого мною, щодо підстави для відмови в призначенні одноразової грошової допомоги, якщо було недотримання вимог безпеки. І тут я, дійсно, довіряючи досвіду фахівців, які працюють в Комітеті національної безпеки та оборони, які самі в більшості пройшли вже військову службу, я довіряю їм в тому, що такі вимоги безпеки можуть бути підставою для зловживань і підставою просто для корупції, коли будуть визначати самовільно, чи були дотримані вимоги безпеки, чи не дотримані. Саме тому я б хотіла зараз публічно під стенограму пункт 7-й частини першої в своєму законі зняти, саме про вимоги безпеки. Я думаю, що це буде правильно. І я думаю, що далі, звісно, має це контролюватися підзаконними актами, і як буде виплачуватися ця грошова сума, і які будуть підстави,

якого людині виплачується ця допомога. Тобто навіть якщо військовослужбовець був звільнений зі Збройних Сил і помер через декілька років, не через 3 місяці чи 6 місяців, чи навіть 15 місяців, а через декілька років, але через поранення або через захворювання, яке він здобув як наслідок проходження військової служби за свою країну, то, звичайно, його родина має отримувати хоча б ту невеличку компенсацію, яка, якщо не поверне героя назад, то принаймні покаже, що держава піклується про своїх героїв. І ми як держава мусимо і будемо піклуватися про своїх героїв. І я сподіваюся, що будемо робити це набагато краще, щоб вони це відчували. Дякую. Дякую, шановна колега. Будь ласка, від Радикальної партії, фракції, вірніше, Ігор Мосійчук з трибуни. Прошу. Колеги, і у нас буквально за 2 хвилини буде голосування, я прошу до сесійної зали повертатися. Прошу.

через отримані поранення гине захисник Вітчизни. Насправді це настільки боляче сприймати як і родинам, там і близьким, друзям наших воїнів, що, без перебільшення, мабуть, це надважливий законопроект. І, розглядаючи його, треба ще враховувати інші аспекти, а саме: те, що визначення бойових дій у нас відбувається виключно по а люди, які отримали поранення або навіть загинули на мирних територіях, але внаслідок терористичних дій з боку ворога. Це також величезне питання, на яке також треба звертати увагу. І ще одне. Звичайно необхідно підтримати переселенців, звичайно необхідно підтримувати людей, які в силу російської агресії опинилися на лінії розмежування. Але у той же час дуже дико дивитися, коли крокодилячі сльози за цими людьми з цієї трибуни ллють люди, які які привели сюди агресора, які закликали сюди агресора, які сприяли російській агресії, які "бегемота" того, який втік у Ростов, підтримували тут руками і ногами, а зараз вони виходять і ллють крокодилячі сльози по відношенню до переселенців і мирних мешканців "сірої зони". Звичайно, цих людей… 30 секунд, будь ласка. МОСІЙЧУК І.В. Водночас потрібно не забувати про невідворотність покарання тих, хто привів війну на нашу українську землю, тих, хто хто сприяв становленню тиранічного режиму Януковича, і тих, хто разом з ним закликав російських агресорів. Дякую. Дякуємо, шановні колеги. Виступи на цьому закінчилися. Просимо збиратися всіх до сесійної зали. Також я хочу зробити поки коротке оголошення, що на третьому поверсі в кулуарах за ініціативи нашого колеги депутатаЄвлахова відкрита виставка "Корюківська трагедія". Це невідомі факти української історії часів Другої світової війни. І запрошуємо всіх в час перерви зайти і відвідати цю виставку, яку організував наш колега і ініціював. Колеги, повертайтесь, будь ласка, до сесійної зали. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення, обговорення завершено. Прошу усіх займати робочі місця, прошу заходити в зал.

Дякую. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців і за пропозицією комітету я ставлю 6268-1 за основу. Колеги, прошу усіх приготуватись до прийняття рішення. Прошу зайти в зал і прошу підтримати 6268-1 за основу. Голосуємо! Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо розвитку власної справи фізичною особою-підприємцем з інвалідністю (№ 5518). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, прошу підтримати. У нас стоїть ще ряд важливих законів, щоб ми їх встигли до обіду розглянути. Прошу підтримати. За-188 Рішення не прийнято. Запрошую до доповіді народного депутата України Денісову Людмилу Леонтіївну, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Дозвольте представити на ваш розгляд законопроект 5518 про внесення змін до Закону України "Про основи "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо розвитку власної справи фізичною особою-підприємцем з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. За час проведення АТО отримали поранення більше ніж 7 тисяч наших військових. Саме для бійців, які отримали інвалідність в АТО і підготовлений цей законопроект, адже вони потребують всілякої підтримки з боку держави, і найменше, що ми можемо для них зробити, це допомогти адаптуватися в нових умовах життя. Нормами Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" підприємцям та організаціям, громадським організаціям інвалідів надається державна допомога у вигляді з оподаткування та за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів поворотна та безповоротна фінансова допомога. Проте фізичні особи-підприємці з інвалідністю такої підтримки позбавлені. Разом з тим є нагальна необхідність у встановленні на законодавчому рівні такої можливості. Суть запропонованих змін у тому, що на безповоротну фінансову допомогу з боку фонду зможуть розраховувати і також ФОП, інваліди, які вже започаткували власну справу і які потребують реорганізації. Наслідком ухвалення має стати фінансова підтримка таких людей. Також хочу зазначити, що набув чинності Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій… Давайте я додам хвилину, а ви як встигнете. ДЕНІСОВА Л.Л. Дякую. Тому є необхідність в тексті законопроекту після слів "фізичні особи-підприємці" у відповідних відмінах подальші зміни викласти в такій редакції: "які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів". Прошу дозволити Апарату здійснити необхідні технічні, юридичні доопрацювання. Сподіваюсь на вашу підтримку і прошу проголосувати даний законопроект з цією правкою за основу і в цілому. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується Олександр Третьяков, голова Комітету у справах ветеранів, будь ласка. Шановні народні депутати! Сьогодні вже близько 6 тисяч учасників АТО отримали інвалідність внаслідок війни. Питання зайнятості є надзвичайно актуальним для всіх категорій громадян. Але для учасників АТО, у тому числі з інвалідністю, працевлаштування розглядається ще і як один із видів реабілітації. Впевнений, що створення дієвої системи державних гарантій для учасників АТО має бути справою чесні і держави, і кожного із нас. Тому комітет підтримує дію законопроекту 5518, спрямовану на створення умов для здійснення учасниками АТО з інвалідністю… для зайнятості учасників АТО з інвалідністю. Для цього пропонується надати таким особам безповоротну одноразову фінансову допомогу на розвиток власної справи за рахунок суми адміністративних грошових санкцій, що надійшли до спеціального Державного бюджету і використовуються фондом соціального захисту інвалідів. Рішення комітету – прийняти законопроект за основу, але можливо прийняти його в цілому як закон з урахуванням техніко-юридичних правок, які були оголошені. Прошу підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, в мене до вас є дуже велике прохання. Зараз в залі є дуже високий рівень концентрації. Чим менше ми будемо обговорювати, тим більше ми законів приймемо, тому що насправді є загальна повна підтримка залу. Тому є прохання до фракції мінімально брати час для обговорення, для затягування. Я прошу провести запис: два – за, два – проти. І прошу, дуже коротко. Дякую вам за розуміння. Отже, від "Блоку Петра Порошенка"Вадатурський і від Радикальної партії Ляшко… Давайте визначимо весь перелік: Ляшко – від Радикальної, Семенуха – від "Самопомочі". Два виступи, і переходимо до голосування. Отже, два виступи, колеги. Через 4 хвилини переходимо до голосування. Прошу всіх заходити в зал. Будь ласка, Олег Валерійович, потім – Роман. 13:22:01 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує законопроект, який дає можливість отримувати учасникам АТО і інвалідам державну допомогу на започаткування своєї справи. Але водночас для того, щоб прийняти закон у цілому, ми пропонуємо внести зміни до Кримінального кодексу України і передбачити, що ті посадовці, які будуть зловживати коштами інвалідів, розкрадати їх, відрубувати зразу руки й ноги, за розкрадання, за зловживання. Тому що ми маємо масу фактів, мій колега Андрій Лозовий вже розказував про учасника визвольної війни з Рівного, якому відмовляють у наданні необхідної допомоги на ремонт житла, мотивуючи, що немає грошей, а водночас для себе гроші мають і, прикриваючись благими намірами, мільярдні кошти розкрадають. Так от, тих, хто на інвалідах, на ветеранах, на учасниках визвольної війни розкрадає, зразу вживати радикальних заходів, як в Саудівській Аравії: відрубали руки злодію і все, і злочинності там немає. В нас треба робити так само. Скільки можна терпіти ці зловживання? Мільярди на дорогах розкрадають, на житлі, на обороноздатності країни, на пайках, на всьому іншому, а платять за це здоров'ям захисники Вітчизни і українські громадяни. Тому найжорстокіша боротьба із цими вредителями і ворогами народу. Дякую. Заключний виступ, РоманСеменуха. Через 2 хвилини голосування. Прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, пане Роман. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде голосувати лише за основу цей законопроект. Беззаперечно, треба підтримувати будь-які ініціативи зі створення власного бізнесу, особливо малого. Але законопроект має низку недоліків або навіть ризиків, які я хочу сьогодні озвучити. Перше. Законопроект не передбачає ані порядку, ані критеріїв, ані обсягів допомоги, яка буде надаватися державою фізичним особам підприємцям з інвалідністю, тобто впроваджуємо ручне управління окремою статтею видатків. Але саме ручний режим управління і спричиняє сьогодні дисбаланси в економічних показників та мільярдні прорахунки в уряду щодо бюджетних показників. По-друге, автори законопроекту стверджують, що фінансова допомога фізичним особам підприємцям з інвалідністю буде здійснювати не з державного і не з місцевих бюджетів. Така фінансова допомога надаватиметься за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій по ній, що надійшли до державного бюджету. Таке твердження є, щонайменш спірним, адже джерелами формування бюджету фонду є надходження від штрафних санкцій, встановлених для підприємств та гроші з державного бюджету. для розуміння цифр. Надходження до Фонду соціального захисту в 17-му році склали 144 мільйони гривень. На 2018 рік заплановані надходження розміром 167 мільйонів. І такі відносно невеликі і скромні доходи розподіляються на різнобічні потреби осіб з інвалідністю, тому є величезний ризик, що цих грошей не вистачить. Тому я переконаний, що такі обрахунки мають існувати для того, щоби справді закон працював. Тому в поточних умовах неможливо гарантувати, що для реалізації та виконання нових ініціатив не знадобиться втручання до Державного бюджету України. Я думаю, що ці процеси, порядок процедури треба і конче необхідно допрацювати під час підготовки до другого читання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одна хвилина, Ричкова. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" вважає, що дана ініціатива заслуговує на особливу увагу членів парламенту. Запропоновані зміни створюють умови для надання грошової допомоги на розвиток підприємницької діяльності тим військовослужбовцям, які отримали інвалідність внаслідок виконання службових обов'язків. Наразі успішно працюють десятки, якщо не сотні, малих та середніх бізнесів, що були організовані колишніми учасниками антитерористичної операції. Чого тільки вартий приклад Олександра Чалапчія, який виграв на Іграх нескорених, втративший обидві ноги під час виконання бойових завдань. Він, однак, повернувся до повноцінного життя і організував власний бізнес із продажу паливних Важливо, що більшість із таких хлопців наймають до себе на роботу своїх бойових побратимів. І це надає їм можливості соціально адаптуватися, а також реабілітувати… Т.Б.Да, якщо можна. Це надає можливість їм адаптуватися до нормального мирного життя. І тому, безперечно, фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримає запропонований законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершено. Будь ласка, Кужель, одна хвилина. Вимагає фракція "Батьківщина" виступу. Ви знаєте, питання дуже важливе, яким чином держава допомагає людям, які поклали своє здоров'я в цій війні з Росією. На жаль, вже четвертий рік іде війна, але адаптацією більшої, реабілітацією в частині зайнятості займаються гранти. Я була в Бучі і дивилася, як, дякуючиUSAID пройшли програми, де всі, хто пройшли АТО, і не тільки інваліди, мали можливість подавати свої проекти. І вони дали дуже серйозну підтримку. В такому вигляді, як виписаний законопроект, нічого не запрацює, даю вам сто відсотків. Бо не можна говорити про податкові пільги і не внесення змін в Податковий. І нема процедури, в якій передбачено надання цих кредитів. Якщо ми візьмемо фонд інвалідів, який існує, і перекладемо гроші їх тільки для інвалідів АТО, то ми ставимо нерівні умови, які стоять там і готують програми "інваліди по Україні". І тому я думаю, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд. Його не можна прийняти в цілому, тому що вінпустишка в такому вигляді, і він не допоможе жодному інваліду в Україні в отриманні грошей. Треба виписати процедурно, і тоді він запрацює. Дякую. Отже, ми маємо рішення комітету – за основу, пропозицію від автора - з правкою в цілому, і дві фракції заперечують проти голосування в цілому. Колеги, прошу заходити в зал, зараз ми визначимося голосуванням. Прошу займати місця. 1 хвилина, Денісова. Поки депутати заходять, пояснити позицію. Коротко, пані Людмила. Л.Л. Шановні колеги, я дуже прошу вас прочитати коротенький законопроект. Цей законопроект вносить тільки строку, що яку ще ми можемо надати за рахунок Фонду соціальної захищеності інвалідів таку безповоротну або зворотну допомогу. В тому числі там написано, що порядок отримання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України, і там це визначено. Ви знаєте, вже багато років такий фонд працює в нашій державі і надає таку допомогу підприємствам, але підприємцям, які є сьогодні з числаатошників, і інвалідам не надає таку допомогу. Так ми можемо це схвалити? І щоб не чекати другого читання, а потім ще будемо розглядати, а вони чекають. Це розроблений законопроект на звернення саме… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, щоб не було небезпеки втрати, спочатку я поставлю на голосування пропозицію комітету за основу. Я прошу приготуватись. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (5518) за основу. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу, так.

За-237 Колеги, я проведу рейтингове в цілому, щоб не ставити на ризик. Я проведу рейтингове. Хто підтримує прийняття його в цілому, з поправкою Денісової, прошу проголосувати. Рейтингове голосування.

За-194 Це було рейтингове голосування. Голова Верховної Ради на будь-якому етапі може поставити рейтингове голосування для вивчення думки залу. Отже, переходимо до наступного питання порядку денного. Скорочена процедура розгляду до другого читання підтримується? Скорочена процедура розгляду до другого читання. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, прошу підтримати. Рішення не прийнято. Наступне. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка. За-179 І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету у справах ветеранівБурбака Максима Юрійовича. Шановний Голово, шановні народні депутати! Сьогодні право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої совіти у державних та комунальних навчальних закладах мають учасники бойових дій з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО та їхні діти. Враховуючи численні звернення інших категорій учасників бойових дій, законопроектом пропонується надати таке ж право усім категоріям учасників бойових дій та їхнім дітям, а саме: добровольцям, які отримали статус учасника бойових дій, та воїнам-інтернаціоналістам. цією метою пропонується внести зміни до законів України: "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про професійно-технічну освіту", "Про охорону дитинства", "Про вищу освіту". Головне науково-експертне управління надає узагальнюючий висновок, що законопроект може бути прийнятий за основу. Під час розгляду законопроекту на комітеті було висунене зауваження, що встановлені на сьогодні вікові обмеження надання державної цільової підтримки до досягнення 23 років, на практиці застосовується не лише до дітей, а і до самих учасників бойових дій. Але на відміну від дітей для учасників бойових дій таке вікове обмеження до 23 років є нелогічним та фактично обмежує їх у праві на одержання такої державної підтримки. На думку комітету справедливо буде надати право на таку державну пільгову підтримку особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям, адже вони також є безпосередніми учасниками бойових дій, проте у зв'язку з отриманою інвалідністю мають статус інваліда війни, а не учасника бойових дій. З врахуванням зазначеного і з метою забезпечення чіткості та однозначності застосування прийнятих норм, комітет рекомендує Верховній Раді України проект Закону за реєстраційним номером 6298 прийняти за основу і в цілому як закон з врахуванням таких техніко-юридичних правок. Перше. Назву законопроекту після слів "учасників бойових дій" доповнити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни". Друге. Пункти 1-4 розділу І законопроекту доповнити: а) словами після слів "до закінчення" доповнити словами "такими дітьми"; б) нормами, якими передбачити право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям. Три… Хвилину, будь ласка, дайте завершити. БУРБАК М.Ю. Третє. В пунктах 2, 4 розділу І законопроекту після слів "частини першої" доповнити словом і цифрою "статті 6". Четверте. Термін обрання чинності законом визначити 1 січня 2019 року. Доручити комітету спільно з Головним юридичним управлінням внести відповідні техніко-юридичні правки. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, згідно Регламенту у нас немає співдоповідача до цього законопроекту. І тому я прошу зараз записатися на обговорення. На обговорення зараз. Мова йде про розширення кола пільгових категорій військовослужбовців та їхніх дітей для здобуття вищої та професійно-технічної освіти. Діючі норми жорстко обмежують пільгову категорію військовослужбовців, які можуть скористуватися можливістю здобути освіту. Зокрема, наразі не підпадають під дію пільг добровольці та добровольчі батальйони, більшість військових старшого віку та інші категорії. Очевидно, що задля уникнення соціальної напруги, військовослужбовці повинні мати однакові можливості для подальшої самореалізації у суспільстві. Важливо наголосити, що здобуття освіти є одним із чинників адаптації та повернення до мирного життя. Так само і їхні діти повинні мати ширші можливості для самореалізації в українському суспільстві. Тому фракція партії "Блок Петра Порошенка" підтримує дане рішення та проголосує за розширення числа пільговиків серед військовослужбовців на здобуття вищої та професійної технічної

Олег Ляшко, Радикальна партія. Хочу подякувати колезі МаксимуБурбаку за важливий законопроект щодо підтримки дітей учасників бойових дій під час вступу до професійно-технічних закладів освіти і вищої освіти. Пане Максим, але є одна проблема. Через політику уряду в Україні вже майже не залишилось закладів ПТУ, тому що немає державного фінансування професійно-технічної освіти, перевели його на місцевий бюджет. Місцевий бюджет, як ми розуміємо, для місцевих бюджетів головне – це двори, каналізація, під'їзди і таке інше. Політика, державна політика в професійно-технічній освіті має бути, на жаль, її немає. Через відсутність цієї політики ми маємо величезну проблему з дефіцитом висококваліфікованих робочих кадрів. Тому що понад 2 мільйони заробітчан у Польщі, бо там у кілька разів більша зарплата, у інших країнах Європи. І сьогодні, коли нам влада розказує про економічне зростання, це економічне зростання робиться трудовими руками. Для цього має бути державна політика розвитку професійно-технічної галузі, щоб кожна дитина, яка хоче отримати робочі знання і навики, мала можливість отримати це за рахунок державної підтримки. Тому що нам невдовзі доведеться виписувати вже механізаторів, комбайнерів і будівельників з Китаю, з Турції, з інших країн. Тому що наші всі виїдуть по закордонах, де більші зарплати, а в Україні нікого не залишиться. Ми вимагаємо від уряду: відновити державне фінансування професійно-технічної освіти; прийняти Державну програму розвитку професійно-технічної освіти; скооперуватися із виробничниками, з реальним сектором економіки, щоб у нас в ПТУ вчили не юристів і економістів, а будівельників і всі інші необхідні робочі І таким чином вирішити проблему висококваліфікованої робочої сили. Ключове – щоб були робітничі кадри, це підвищення зарплати, соціальний захист і соціальна підтримка. Будь ласка, НаталіяКоролевська від "Опозиційного блоку". З місця буде виступати. 13:39:34 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, будь-який законопроект спрямований на поліпшення ситуації у сфері дитинства, а особливо в освіті, безумовно, важливий. хочу звернути вашу увагу на два проекти законів, які одноголосно підтримані профільними комітетами, але ж, на жаль, так і не розглянуті протягом року в цьому залі. Це законопроект 6063-д, який спрямований на забезпечення достойного рівня соціального захисту всіх сімей з дітьми. Це відновлення тих соціальних гарантій, які протягом останніх чотирьох років збирали та віднімали у сімей з дітьми по всій країні. Також я хочу звернути вашу увагу на законопроект 6510, який також підтриманий одноголосно профільним комітетом, щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів. У ньому йде мова про маленьких громадян України, що постраждали на сході. Обидва законопроекти надзвичайно важливі. І я звертаюся до вас, пане Голово, просимо вас від імені жінок, які брали безпосередньо участь у розробці цих законопроектів, знайти можливість розглянути ці законопроекти в залі та знайти підтримку. Тому що я дуже сподіваюся, що в цьому залі всі згодні з тим, щоб підтримати дітей та надати їм сьогодні необхідний захист. І ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. Дякуємо. Так, ще в нас виступаючий від "Народного фронту"Бурбак. Буде виступати?

я прошу всіх приготуватися до прийняття рішення, за хвилину відбудеться голосування. Будь ласка, пане Михайле, одна хвилина. Шановні колеги депутати! Дуже потрібний правильний закон, ми сьогодні повинні підтримати наших військових, наших героїв, які воювали, захищали нашу державу, щоб їхні діти могли навчатися і безоплатно отримувати від держави умови, навчатися, професійно-технічну освіту здобувати, а вона сьогодні вкрай важлива для економічного процвітання нашої держави. Бо сьогодні, дійсно, країна гостро потребує потреби якраз

Дякую. Я перепрошую, ми проскочили "Народний фронт". Одна хвилина – Кремінь, одна хвилина, і голосуємо. Не виходіть з залу, навпаки, заходіть в зал. Будь ласка, Кремінь. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги! Хочу наголосити на тому, що у нас розмова в першу чергу йде про те, аби збільшити перелік вступників, які можуть отримати пільгове навчання у закладах професійної освіти, а також у вищих навчальних закладах. Але хочу підкреслити, що зараз у Комітеті освіти і науки, яке я маю честь представляти, на розгляді новий законопроект про професійну освіту, який зможе по-справжньому модернізувати цю галузь освіти. По-друге, хочу наголосити, що ми повинні говорити не тільки про державну підтримку таких закладів освіти, але і про якість української освіти, яка допоможе модернізувати нашу економіку. І третє. Минулого року ми разом із колегами з Українського інституту майбутнього говорили про можливість створення освітнього фонду, який би допоміг здобувати освіту найкращим українським студентам, в тому числі у кращих світових університетах. Тому я прошу підтримати цей законопроект в цілому. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (№ 6298) 6298) за пропозицією комітету за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Не встигли, бачу! (Шум у залі) Не кричіть, грошей не буде. Отже, голосую за повернення. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 6298. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо! Прошу підтримати.

За-232 Повернулися, колеги. Зараз переходимо до прийняття рішення. Уважно голосуйте, щоб на кнопці… 232 – повернулися. Колеги, зараз запрацюємо! Всі кібератаки атаки на парламент ми завжди успішно відбивали. Отже, 6298 за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо уважно. Прошу голосувати

Закон прийнятий. Переходимо до наступного проекту Закону – 5470 і 5470-д проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів". Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка. За-171 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата УкраїниАнтонищака Андрія Федоровича. Будь ласка, пане Андрію.

Доброго дня, шановне товариство! Насправді цей законопроект несе дві складових. Перша складова – це щодо внесення змін у статтю 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо подвійної сертифікації. Ми звернулися до європейського досвіду і пропонуємо слова "пропуск" на митну територію України замінити словами "митне оформлення", що дасть можливість сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам надавати не підчас пропуску на митну територію України транспортних засобів, а при митному оформленні для вільного обігу. Така зміна усуне корупційну складову у діяльності митниці щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Проте, враховуючи сьогоднішню проблему з розмитненням і здійсненням першої державної реєстрації карет швидкої медичної допомоги, які українські заклади охорони здоров'я, військові шпиталі отримали в якості гуманітарної допомоги від міжнародних організацій та українських діаспор за кордоном, пропонуємо під стенограму статтю 3.2 закону доповнити словами "а також на автомобілі швидкої медичної допомоги, визнані гуманітарною допомогою, згідно Закону України про гуманітарну допомогу, які ввозяться з метою вільного обігу". Пропоную даний законопроект підтримати за основу та в цілому. Шановні народні депутати, дуже багато народнихдепутатів-мажоритарників підходили до мене з підтримкою даного законопроекту, оскільки ціна питання на сьогоднішній день – понад 400 карет швидких допомог, які не можуть бути поставлені на реєстрацію, і які ми… якості гуманітарної допомоги. Наголошую, мова іде тільки, перше – про Закон про гуманітарну допомогу, друге – про карети швидкої допомоги. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від комітету голова Комітету з питань податкової та митної політикиЮжаніна Ніна Петрівна, будь ласка. 13:50:06 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, на своєму засіданні 5 квітня 2017 року Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики розглянув на своєму засіданні два законопроекти: 5470 і 5470-д. І прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 5470-д за основу та в цілому. Як вам уже пояснили, в доопрацьованій редакції пропонується у статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" замінити слова "пропуск на митну територію України" словами "митне оформлення". Таким чином, під час пропуску на митну територію України транспортних засобів з метою вільного

щодо пропуску транспортних засобів через кордон для подальшого митного оформлення, оскільки сертифікат відповідності, який необхідно для закінчення митного оформлення, можна буде отримати на території України, а не на території спеціально відкритих підрозділів там Польщі або сусідніх країн. Але після доопрацювання виникла ще одна проблема, яку потрібно врегулювати. Це ситуація щодо митного оформлення автомобілів швидкої медичної допомоги, які передаються Україні як гуманітарна допомога, але не відповідають саме діючим екологічним стандартам "Євро". Тому саме в цій частині ми говоримо, що треба зробити виключення і доповнити статтю 3.2 після слів "на постійне місце проживання до України" доповнити словами "а також на автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення, пересувні медичні клініки, визнані гуманітарної допомоги згідно Закону України "Про гуманітарну допомогу", які ввозяться з метою вільного та класифікуються у наступних кодах згідно з УКТЗЕД

8703339030, 8705908090. У зв'язку з цим пропонується змінити назву законопроекту, а саме: проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів".

від об'єму двигуна. Тому я вам вказала тільки швидку допомогу, але по кодам відповідно до об'ємів двигуна, бо це було прохання більшості депутатів для того, щоб не було перекручень і потім зловживань саме у цій сфері. Отже, колеги, я прошу провести запис: два – за, два – проти. І наголошую, голова комітету зачитала просто коди, необхідні згідно законодавства, які треба назвати. Я, колеги, прошу, дуже лаконічно обговорення. Я вже оголошую про продовження роботи на 15 хвилин, але прошу максимально лаконічно обговорення. Будь ласка, проведіть запис. І я сподіваюсь, що ми дуже швидко обговоримо і перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка. "Самопоміч", хто?Острікова, будь ласка. І лаконічно, прохання. Шановні колеги, в частині заміни слова "пропуск" на митну територію на "митне оформлення" ми не мали до цього законопроекту жодних застережень. Це усуне надмірне навантаження на тих, хто на сьогоднішній день ввозить в Україну вживані транспортні засоби. В тій частині, яка була добавлена з голосу, щодо надання… пониження стандартів "Євро" для автомобілів швидкої допомоги, яка ввозиться в порядку гуманітарної допомоги, наша фракція вимагала доповнити даний перелік чіткими кодами УКТЗЕД відповідно до обсягу двигуна і виду пального з тим, щоб не можна було ввозити мікроавтобус, наприклад "Мерседес", наклеївши на нього стрічку червону і хрест і сказавши, що це швидка допомога, яка їде, начебто, як гуманітарна допомога. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є зловживання з гуманітарною допомогою. Тому дуже чіткі коди УКТЗЕД, які були зачитані головою комітету, стосуються виключно транспортних засобів спеціального призначення, якими є швидкі допомоги. Дякую за увагу, давайте підтримаємо.

Будь ласка, Барна. Мікрофон включіть, будь ласка, для Барни.Карточу поставте правильно. Включіть мікрофон Барни. Будь ласка, говоріть. Давайте, вийдіть до трибуни, можливо? Я прошу Апарат дати аналіз, чому не працює мікрофон. Будь ласка. Шановні друзі, колеги! Даний законопроект як ніколи конче необхідний, особливо для забезпечення сільської медицини якісними реанімобілями, медичними автомобілями спеціального призначення. Я наведу простий приклад. Держава виділяє серйозні кошти на розвиток інфраструктури громад. В тому числі, коли зараз стоїть питання для розвитку і становлення сільської медицини, потрібні саме автомобілі. Поряд з тим, на прикладі однієї з громад вирішили придбати конче необхідний автомобіль швидкої допомоги. Але ви собі не уявляєте, що вони вирішили придбати. За 500 тисяч купити швидку на базі "уазика", фінансуючи країну-агресора, більше того, фінансувати і завод військовий російський. Отож, очевидно, що даний законопроект дасть можливість не тільки придбати автомобілі дешевші, бо той же самий вживаний чи на базі "Т-5", чи "Рено", чи іншого з надто кращої якості і дешевший буде, а ніж новий "уазик". запрошую всіх колег проголосувати даний законопроект, який конче необхідний українським громадам, селу, а всі недоречності до другого читання ми усунемо. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ще раз закликаю

спеціальних транспортних засобів або засоби спеціального призначення, які будуть слугувати екстреній медичній допомозі. Я закликаю вас всіх у залі, ну, припиніть бути невігласами, ну, немає швидкої допомоги вже. У нас є Закон "Про екстрену медичну допомогу" і є машини екстреної медичної допомоги. При чому тут село? Машини екстреної медичної допомоги будуть їздити по дорогах України і це вкрай необхідні машини. Чому? На протязі 5 останніх років держава не спромоглася закупити жодного автомобіля для екстреної… для потреб екстреної медичної допомоги. А що таке автомобіль екстреної медичної допомоги? Передусім, це й умови праці медичного персоналу – раз, і, що саме важливе, це є умови перевезення пацієнтів. Тобто, ця машина слугує захисту людей. І, коли ми говоримо сьогодні про ввезення на територію України, то повинні ще одне говорити, на сьогоднішній день ті автомобілі вже понад 8 місяців стоять на території України і неспроможні возити тільки через те, що ми не можемо дати допуску. В цій ситуації я пропоную одне: ми повинні підтримати. Але хто буде нести гарантію, що ці автомобілі будуть слугувати екстреній медичній допомозі? Ви пам'ятаєте, як вже раз закуповували маленькі чобітки для екстреної медичної допомоги, возили всіх і вся, крім лікарів і крім пацієнтів. Тому цей законопроект треба прийняти у першому читанні, зробити застереження того, що вони повинні слугувати виключно для потреб

максимально лаконічно. "Народний фронт", Бабій Юрій Юрійович. Хтось буде від "Народного фронту" виступати? Будь ласка, включіть мікрофон. Мікрофон включений. по гуманітарній допомозі. Проект підтриманий профільним комітетом. Прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, я прошу всіх зайти у зал. Не виходіть, колеги, навпаки, заходіть у зал. Відбувається голосування, робота Верховної Ради України. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (5470-д) з пропозиціями, які під стенограму озвучила з трибуни Верховної Ради України голова комітетуЮжаніна Ніна Петрівна, і за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно! Прошу підтримати. Голосуємо голос до голосу. За-235 Закон прийнятий. Колеги, до мене у президію надійшла заява від двох фракцій:

Хлопці, ви можете кричати скільки хочете, але прийде такий час, що вас скоро не будуть чути, і тоді ви попросите, щоб вас чули. Тому давайте, хто хоче, можете виходити, я нікого не тримаю. Я стосовно сьогоднішніх подій, які відбувалися біля Верховної Ради. Ви знаєте, Україна вже перетворюється на Північну Корею у питанні прав і свобод людини. Скоро нам будуть вказувати, як дихати, як рухатись, кого любити, в що вірити. Те, що відбулось сьогодні біля Верховної Ради, показує всютрусість вашу і тому, що скоро прийде кінець. Люди просто приїхали під Верховну Раду, щоб висловити свою громадянську позицію, бо їм не подобається Порошенко. Бо тому, що він не дає їм можливості розвиватись. Тому що вони не хочуть виїжджати за кордон. А вже 2 мільйони українців мігрувало в Польщу. Задумайтесь! І це, оце ваше клацання по зелених кнопках і підписи вашого Президента довели до того, що сьогодні люди прийшли. Але суть навіть не в тому, люди прийшли висловити позицію. А правоохоронна система, щоб іти назустріч людям, вона жорстоко збиває, вона доводить до того, щоб знов проливалась кров в Києві. Все, що вони роблять. Бо тому що так їх нацькували. А знаєте, хто їх нацькував? Їх нацькували щедуже-предуже давно. Бо тому що всі, хто приходять поступово, нічого не міняє. Ви не виконали ні одної вимоги, яка була поставлена Майданом. Ні ти, Андрій, ні ти, Іра – ніхто з вас! Тому люди вийшли. І знаєте, і вони ще сюди прийдуть. І ви тільки просіть Бога, щоб ви мали куди втікати. На тому крапка! Колеги, час, відведений для роботи, вичерпаний. Я хочу наголосити, що десять рішень було прийнято до обіду Верховною Радою України. Я сподіваюсь, така ж сама плідна і активна робота буде у нас після обіду. Нагадую, після обіду буде блок фінансової політики і питань транспорту і інфраструктури. Тому я ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І запрошую всіх о 16 годині прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую.